Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Danijelu Levičarju. Izvolite. Hvala lepa predsednica za besedo. Samo uvodoma tale medklic. Gospod Tonin, jaz cenim vaše mnenje, cenim tudi mnenje vašega kolega poslanca, predsednica mi je pomagala pri pripravi na naslednjo točko, tako da je res vezano na zadeve, ki se bodo odvijale v nadaljevanju, malo se moram tudi sam posipati s pepelom. Če začnem na začetku, tam, kjer mislim, da bo tudi zadeva, ki se bo vodila v nadaljevanju, pri alternativnih scenarijih. Mislim, da je prav, da se nekaj besed o tem pove. Namreč, pričakovanje tako s strani vlade kot s strani vas poslancev, pa tudi nevladnih organizacij, ki se beleži že kar nekaj časa, je, da se v tem obdobju do izvedbe referenduma predstavijo tudi alternativni scenariji. Absolutno se morajo predstaviti tudi alternativni scenariji. Zato da se bo vedelo, zakaj je eden izmed scenarijev preferenčni scenarij, drugi pa pa scenarij B. Ta priložnost bo. Mogoče imamo tudi nekaj sreče v tem, da se na MOPE ravnokar pripravlja nacionalni energetsko podnebni načrt, katerega naloga je tudi preanaliziranje različnih scenarijev razvoja slovenske energetike. MOPE ima nekje do do meseca junija oziroma v prvi polovici leta s strani Evropske komisije nalogo, da pripravi ta dokument. Znotraj tega dokumenta, kolikor mi je znano, se že pripravljata pripravljata oba scenarija, se pravi jedrska in obnovljivi viri, pa tako imenovani stoprocentni OVE scenarij. To bo ena od dobrih priložnosti, da se oba scenarija ovrednotita in da ima potem tudi javnost iz iz tega strateškega dokumenta možnost pogledati, kateri scenarij in zakaj je izbran kot scenarij, ki bo šel potem tudi v akcijske načrte in tudi v izvajanje. Zelo sem vesel, da čutim eno veliko veliko enotnost znotraj dvorane med, med poslanskimi skupinami. Hvala vsem za podporo. V nadaljevanju bomo potem imeli še eno točko, ki bo tudi vezana na na sam referendum in bo pomagala pri sprejetju odločitve. Kot rečeno, cilj ostaja to, da se prepozna in nadaljuje

pozitivno navdušena, da je današnja debata potekala v takšnem pozitivnem duhu, da smo dobili še dodatne informacije, s katerimi nas je opremil v imenu predlagatelja državni sekretar Levičar. Ugotavljam, da tudi danes v tem državnem zboru po večini velja, da se daje podpora projektu JEK2, seveda pa tudi podpora referendumski pobudi in vprašanju, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo.

da o tem pomembnem, strateško pomembnem vprašanju za Slovenijo odločamo na jesenskem referendumu. Do takrat pa torej pričakujemo še dodatne informacije, relevantne informacije, jasne, transparentne, takšne, da se bo volja ljudi na referendumu dejansko pokazala kot nezmanipulirana, kot temelječa na njihovi informirani odločitvi. Veliko pomembnih, relevantnih informacij je bilo včeraj predstavljenih s strani investitorja in je super, da so bile predstavljene pred današnjo razpravo v Državnem zboru, ker smo zadevo na ta način lahko še dodatno naslovili v svojih razpravah in ob tem poudarili, kateri podatki so relevantni in na kaj bodo morali biti volivke in volivci v prihodnje pozorni. Prav tako velja z moje strani izrečena pobuda nevladnikom, mladim, da sprašujejo, da dobivajo informacije, da se tako kot so se že v poslanske skupine, tako leve kot desne, najavijo in nas seznanjajo z informacijami oziroma težavami, ki jih imajo pri pridobivanju teh vsekakor pomembnih informacij. Nikakor ne sme priti pri tem referendumu do zlorabe volilnega telesa. res gre zgolj za posvetovalni referendum, ampak ta posvetovalni referendum, ker ima takšno težo, ker je energetska politika strateška politika za državo, mora biti izpeljan brez kančka dvoma in mora nasloviti točno to vprašanje. Vprašanje, ki je vezano na prihodnji energetski razvoj Slovenije, torej takšen, kot je tudi zapisan v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ki je v sprejemanju, takšen, ki bo zagotovil prihodnjim generacijam trajno, varno, zanesljivo energijo in jim omogočil življenje v nevtralni, brezogljični družbi. Še enkrat se bom dotaknila debate na matičnem delovnem telesu, kjer smo v Gibanju Svoboda poudarili, da gre pri referendumski pobudi in referendumskem vprašanju glede podpore izvedbi projekta JEK2 za obvezno razumevanje le-tega v kontekstu nacionalne energetske politike in pri tem zagotavljanje stabilne oskrbe z nizkoogljičnim virom električne energije. Glede na to, da smo jedrska država, da imamo tradicijo na področju proizvodnje jedrske energije, da dolga leta nalagamo na tem področju prepotrebno znanje za izvedbo takšnega projekta, da so količine porabljene električne energije in tiste, ki jo bomo v prihodnje še porabili in bo ta poraba električne energije zagotovo v prihodnje naraščala, ob tem pa mislim, da le ni dvoma nikomer izmed nas, da je energetska mešanica jedrske energije skupaj z obnovljivimi viri tista, ki bo Sloveniji zagotovila želeno zanesljivost, stabilnost in seveda konkurenčnost. Konkurenčnost tako za naše gospodinjske odjemalce kot tudi za gospodarstvo, javni sektor, šolstvo, zdravstvo. Skratka, vsi smo vezani na porabo električne energije, za vse nas pomeni to strošek tako v proračunu države, v proračunih podjetij kot v domačih proračunu V razpravi na odboru smo slišali tudi razprave, ki so sicer bile proti takšni referendumski pobudi, poslušali in slišali pa smo tudi različna stališča zainteresirane javnosti. Nekateri so želeli spremembo referendumskega vprašanja, drugi so se spet strinjali, da podpirajo jedrsko energijo, a da v tem trenutku še ne razpolagamo z vsemi potrebnimi informacijami, pri čemer jim verjetno lahko pritrdimo, in upam, da bomo vsak dan te navedbe, ko se govori o ne dovolj informacijah, lahko zavračali in da bo na koncu vse znano in da bomo res lahko šli na referendum v jesenskem času opremljeni z vsemi podatki, na podlagi katerih se bomo odločali. Morda so danes informacije res še zelo okvirne, predvsem cena tako proizvedene električne energije, a to ni težava oziroma je jasno, da nam predstavljajo te informacije danes v veliki meri še neznanko, zato je ves čas, ko nas opremlja z informacijami, potrebno te informacije brati v kontekstu z drugimi informacijami. Vsaka informacija posamično v bistvu tukaj še nič ne pomeni. Tudi če govorimo o stopnji financiranja oziroma o obrestni meri financiranja, kakšna bo, nam še nič ne pomeni, če ne vemo, kakšen bo delež lastnih sredstev, kakšen bo delež kreditov, na koliko let se bo ta znesek nanašal in tako dalje. Vse to so pomembne informacije ali ali pa podatki, ki jih bomo dobivali, in moramo jih res tehtno preudariti, ne pa razlagati pavšalno. Predvsem pa je vedno, ko dobimo neko informacijo, potrebno slediti njenemu viru in se vprašati, zakaj nam nekdo takšno informacijo daje, kaj ima za bregom in tako naprej. Mislim, da pa bodo Vlada in njene službe, torej ministrstvo in kabinet predsednika s službo, ki se ukvarja s tem področjem, znali podati relevantne, točne, nezavajajoče informacije. Na koncu mogoče še to. Moramo se zavedati – tako kot je rekel kolega Lah in to čedalje bolj velja in verjamem, da je tako – da bo v prihodnje najdražja tista energija, ki je ne bomo imeli.

Ruskega plina ni bilo, nismo vedeli, ali bomo na toplem ali ne. Ravno zaradi te energetske krize in njenih posledic imamo danes še bistveno več znanja, kot smo ga imeli, in se še bistveno bolj zavedamo posledic, če bo Slovenija čedalje manj oskrbna. Ker določeni viri pa se bodo v prihodnje zapirali. Na fosilna goriva bomo morali pozabiti. Kaj nam torej preostane? Verjetno je ta pravi in edini možni scenarij za Slovenijo in naslednje generacije jedrska energija in OVE. Danes smo tukaj odločevalci, in to je pohvalno, ki ne razumemo te debate ne levo ne desno, ampak jo razumemo zelo odgovorno. Danes, že v zadnjem obdobju, ko smo se usklajevali, ko smo iskali najbolj sprejemljive rešitve, ko smo se med seboj pogovarjali, smo torej sprejeli svojo vlogo zelo odgovorno in razmišljali. Mogoče smo celo bolj razmišljali strokovno, se pravi vsak s tistega strokovnega področja, s katerega prihaja. Jaz sem pač ekonomistka in sem zagotovo imela bolj v mislih ekonomski vidik kot pa zgolj politično, populistično, všečno. In prav je tako. Zato bom zdajle tu zaključila. Slišali smo veliko dobre razprave, tako kot sem rekla, dobili dodatne informacije. Imam mirno vest in verjamem v referendum, ki ne bo služil manipulaciji volilnega telesa, ampak bo referendum, ki bo dal ljudem možnost, da povedo, kako stvar vidijo. Hvala lepa.

ta seja danes minila na nekem takem nivoju, ki je dobrodošel tudi ob kakšnih drugih temah. Jaz sem se veselil današnje teme in ni me razočarala, tudi te točke.

seveda če bo vse tako, kot je treba, zgradila ta JEK2, se je treba zavedati, da se v skladu z Resolucijo o strategiji prostorskega razvoja Slovenije nadaljuje širši delež porabe električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, kar pomeni, da tudi alternativna oblika pridobivanja električne energije, kot so sončna, vetrna, hidro in tako naprej, ne bo zastala in se bo nadaljevala tudi tudi v to smer. Kot sem že prej v svoji razpravi povedal, nenazadnje se ne moremo nasloniti samo na te obnovljive vire, kajti jedrska energija je kot taka še vedno določena kot trajnostna in tudi zanesljiva ne glede na vse okoliščine, ki se nam skozi leta prikazujejo, in seveda tudi v bodočnosti kaže na to, da lahko pride do težav, tako, kar se tiče upada vodostaja, tako, kar se tiče sušnih obdobij, kar se tiče tudi pomanjkanja resursov za pridobivanje sončne energije in tako naprej. Skratka, seja danes je pokazala, da se zavedamo, da je samooskrbna država, zlasti z električno energijo, tista, ki temelji potem tudi na vseh ostalih področjih, od elementov varnosti do, bom rekel, trdnega gospodarskega položaja in tako naprej. Situacija, ki je danes v svetu, kot vidimo, geopolitične razmere se spreminjajo in vsaka taka, rekel, eskapada, ki se zgodi, ali gre za neko vojno območje ali gre za karkoli drugega, lahko prinese in prinaša dvig cene energentov. Tiste države, ki niso

velika samooskrbnost z električno energijo nam daje večjo mero varnosti in seveda tudi večjo mero boljšega življenja in nekega jasnega pogleda v prihodnost. Če tega na nek način ne bomo zagotovili, potem nekaj let, če se ne bomo lotili tega projekta tako, kot je potrebno, težave. Hkrati je pa potrebno ob vseh postopkih, ki se bodo dogajali, in to je bilo danes večkrat poudarjeno, jasno in transparentno odgovarjati na vsa vprašanja, ki se na vsa vprašanja, ki se porajajo tako ljudem kot tudi nevladnim organizacijam. Prav je, da jih imamo, prav je, da opozarjajo na neke morebitne težave, ki se lahko ob tem zgodijo, in seveda tudi na morebitne sume kakšnih zlorab, ki bi se morda lahko v prihodnosti zgodile. Zato pozdravljam in ne obsojam nikogar, ki morda razmišlja drugače, pa vendarle moramo nekako stremeti k prihodnosti in se zavedati tega, kot sem že povedal, da kakor danes ne vemo, koliko bo stala električna energija ob končanju projekta JEK2, tudi ne vemo, koliko bo takrat stala električna energija, tista, ki jo bo potrebno uvoziti.

Hvala, podpredsednik, za dano besedo. Morda na začetku malo za hec, ampak je v tem tudi veliko resnice, danes se kaže, da če Posavje skupaj stopi, se lahko vsebinsko pogovarjamo na zelo visokem nivoju, in to mi je zelo všeč. Najprej v mojem osebnem imenu predvsem zahvala državnemu sekretarju in poslanski kolegici Nataši Bogovič Avšič, ki sta nekako bila v prvih vrstah, pa tudi poslanskima skupinama Nova Slovenija in SD, smo pri tej točki od tiste naše pobudi januarja pa do te pobude, ki je danes tukaj pred nami pred glasovanjem, zelo tvorno sodelovali. Ta točka me navdaja z zaupanjem, da v Posavju vemo, o čem govorimo, ko govorimo o jedrski energiji. Sam osebno sem ne samo kot posavski poslanec, sevniški poslanec ali občinski svetnik, ampak tudi, si bom

vem, da so v obeh teh podjetjih jedrski strokovnjaki, ki so cenjeni ne samo v Posavju, v Sloveniji, ampak tudi širom po svetu. To me navdaja z upanjem, da bodo ti strokovnjaki v prvih vrstah, ko se bodo sedaj pripravljala vsa dela, če bodo ljudje na referendumu za, za pripravo za izgradnjo jedrske elektrarne JEK2 in potem tudi za samo delovanje JEK2. Morda pa tudi v tem uvodnem delu še malo osebnega. Ko smo se v Poslanski skupini SDS januarja odločili, da želimo posvetovalni referendum o JEK2, sem si zadal, da če bom Poslanski skupini SDS nosilec kot nekdo, ki prihaja iz Posavja pa jedrsko energijo spoznava vsaj ob vikendih, če ne v delovnem času, nikakor ne želim, da ta tema postane politična, kaj šele ideološka tema. Zato mi je ravno všeč ta današnja razprava velike večine razpravljavcev, ki so tukaj, nismo šli, kdo je čigav kdo ni čigav, ampak smo sledili nekim strokovnim debatam. Zato tudi s tega mesta zahvala investitorju podjetju Gen energija, ki je včeraj zelo strokovno v prvi fazi predstavil relevantne podatke. Jaz sem bil tudi na posvetu v Državnem svetu. Letos, ko je bilo veliko te razprave, ali OVE ali NOVE, ali JEK2 ali JEK2 ne, moram reči, da je bila zelo vsebinska razprava. Kot sem že v uvodu rekel, ja, samo 33 držav ima jedrsko elektrarno, z vsem dolžnim spoštovanjem si upam reči, da marsikatera od ostalih 160 držav nima nobenih pogojev, da se v teh časih ukvarja z razvojem jedrskih elektrarn. Pa nočem biti žaljiv do kakšnih držav, ki imajo veliko več problemov, kot pa je ukvarjanje z jedrsko energijo. Ampak pri nas jedrsko energijo imamo, imamo jedrske strokovnjake, jaz sam sem tudi prepričan, da ne samo do leta 2043, ampak tudi še v nadaljevanju bomo imeli jedrsko energijo, verjetno tudi s podaljšanjem obratovalne dobe JEK1 in v v tem času že z izgradnjo JEK2. Imamo sonce, ampak sonce ne obratuje 24 ur na dan, ne obratuje z neko optimalno svežino oziroma toploto, ki bi lahko pokrila vse to.

bom rekel, skrajnih ludistov ne želijo posekati slovenskega gozdu in tam dati sončne elektrarne. Nenazadnje tudi verjetno vseh kmetijskih površin in ostalih uporabnih površin ne bomo pozidali s sončnimi elektrarnami. Imamo hidroenergijo, ki jo morda še premalo izkoristimo, zato me tukaj veseli, da je bila zadnjič tudi zelo soglasna podpora vsaj dokončanju Hidroelektrarne Mokrice na seji matičnega delovnega telesa. Imamo veter, ampak še enkrat, nimamo ga povsod v tej naši Sloveniji, nismo nekje ob Atlantiku, kjer konstantno piha. Analize na tem področju so zelo jasne, ampak tudi te analize niso nič vredne, če imamo ljudi, ki so proti vetrnim elektrarnam. Zato če želimo resno razmišljati o energetski politiki, brez JEK2, tudi z vsem dolžnim spoštovanjem do tistih, ki so proti temu projektu, nikakor ne bo šlo. Brez JEK2 se lahko vprašamo, kaj bomo pustili nam, upam, da v penziji, ali pa našim otrokom in verjetno vnukom tam po letu 2060, 2080, kakšno ceno bodo plačevali, če bomo pri nas nadaljevali s politiko zelenega ludizma, ker nočemo jedrske elektrarne, nočemo vetrnih elektrarn, sončnih elektrarn, še enkrat, nimamo neomejeno možnosti, ne želimo malih niti večjih hidroelektrarn, premoga pa upam, da si vsi skupaj ne glede na politično pripadnost nikakor več ne želimo. Pa nenazadnje upam, da v naslednjih mesecih ne bomo študirali, kaj se bo še naprej dogajalo v Ukrajini ali pa v Rusiji in bomo odvisni od vsega tega. Nenazadnje je bilo danes govora, kaj vse moramo narediti do leta 2050, da moramo imeti tudi delujoče odlagališče. Sam se spomnim debat, ko je bilo rečeno, da moramo do leta 2020 ukiniti vsa nivojska križanja med železnicami in cestami. Evropska komisija se je spomnila, država jim je dala nalogo, vi to naredite,

Poznam celo enega bivšega predsednika Vlade, ki je to javno izpostavljal, pa so ga ravno ljudje v Gen vprašali po zdravi kmečki pameti. Kako imeti leta 2030 ali leta 2050 vse avtomobile na električni pogon, če nimamo kapacitet električne energije, nimamo omrežja? Kaj bomo potem? Uvažali drago elektriko, uvažali kitajske dele, kot na primer uvažamo kitajske sončne panele, za katere ravno tako ne vemo, ko bodo po teh 20, 30 letih obratovanja na slovenskih strehah, kaj bomo z njimi. Jih bomo zakopali v Afriko, v kakšno državo in ji masno plačali? Jih bomo zmetali v morje? Odgovora zaenkrat svet nima. Mi pa se sedaj borimo, kaj bo leta 2050. Verjamem, kot je rekel tudi že državni sekretar, brez skrbi, jaz verjamem, da vsaj do leta 2037 bo ne samo znana lokacija tega odlagališča, ampak bo tudi že nekaj sredstev namenjenih za to odlagališče. Ne bom zdaj ponavljal tega, kar je bilo danes rečeno, kar so predstavniki investitorja povedali na zelo realnih ocenah, kot je rekel tudi državni sekretar,

Pa lepo piše: ostalo pa predstavljajo stroški specifične lokacije v Krškem z vsemi potrebnimi spremljajočimi naložbami, tudi z nadgradnjo zasnove objekta ter ostalimi in nepredvidenimi stroški. In so tudi že znotraj vkomponirani stroški obratovanja, vključno z ravnanjem z odpadki in razgradnjo plus amortizacijo. Skratka, zelo realna informacija, ki bi morala že v tej fazi, ko govorimo o referendumu, ne pa o sami izgradnji jedrskega bloka 2 v Krškem, ljudi spodbuditi, da gredo v čim večji meri na referendum, ki bo, upam, da smo tukaj tudi vsaj štiri največje stranke soglasne, konec novembra letošnjega leta. Tako da jaz tudi v nadaljevanju pričakujem s strani državnega sekretarja in tudi samega podjetja Gen energija zelo transparentne, verodostojne informacije. Še enkrat, v to ne dvomim, ker v tem podjetju skupaj s podjetjem JEK obstajajo strokovnjaki, ki ne plavšajo ljudi, ampak tam z vsakodnevnim delom skrbijo, da imamo varno jedrsko elektrarno, in imajo željo po varni izgradnji jedrskega drugega bloka. Nenazadnje pa morda samo o tej debati o financiranju, koliko je preveč za JEK2, koliko je premalo et Imamo podporo Slovenian Business Club, Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice, mislim, da je bila v petek ustanovljena neka pobuda za JEK2 z eminentnimi slovenskimi gospodarstveniki, ki so pripravljeni investirati v ta JEK2, govori se tudi o cifrah, vsaj okoli 30 %, da bi bili pripravljeni vložiti. Torej, tukaj je največji optimizem, da kontrola definitivno bo, ne glede na to, kdo bo v naslednjih letih, desetletjih sedel ali tam kot predsednik Vlade ali pa tukaj v Državnem zboru, jaz osebno verjamem, da bodo največja slovenska podjetja, predvsem tista, ki so izvozno usmerjena, hudičevo gledala, za kakšen denar se bo gradil drugi blok jedrske elektrarne, ker želeli bodo varen, stabilen, trajen zeleni vir energije po nizkih cenah, da bodo manko, ki ga imamo kot manjša država, znali izkoristiti z nižjo ceno doma proizvedene električne energije. Skratka, verjamem, da bodo tako vsebinske razprave sledile tudi v naslednjih tednih in mesecih do samega referenduma. Tukaj še enkrat, spoštovane državljanke in državljani, imate zelo enostavno vprašanje: ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo. Poglejte cene položnic za elektriko in odgovor za na tem referendumu, upam, da je jasno za vsaj 90 % zdravorazumskih ljudi v Sloveniji. Najlepša hvala.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 Vidim, da je še interes. Če želita razpravljati tudi eden od predstavnikov predlagatelja ter predstavnik Vlade, prosim, da se prav tako prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik oziroma predstavnica predlagatelja. Odpiram prijavo. Prosim za prijavo. Imamo štiri prijavljene. Med njimi sta dva predlagatelja, zmeniti se morate, kdo bo. V redu. Najprej dobi besedo magister Branko Grims. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Stabilna oskrba z energijo je pomembno razvojno vprašanje, in to še posebej za Slovenijo. Se pravi, stabilen, močan vir električne energije potrebujemo in potrebujemo ga takoj. Zaradi tega je škoda, da se je šlo v to igro, da se je zamaknilo tudi ta referendum na kasnejše obdobje, potem pa se je, zato da bi se čim manj pogovarjali o pomembnih evropskih temah, kot so varnost in ostalo, vsiljevalo neke druge teme zraven, k sedanjim evropskim volitvam, ko bi lahko ta referendum mirno izvedli hkrati. Dejstvo je, da je vse, kar se v tem trenutku dogaja na energetskem področju v Sloveniji s strani Vlade, v veliki meri zgrešeno. Namreč, vse to vsiljevanje alternativne energije, ki sicer ni značilno samo za sedanjo vlado tu, ampak v veliki meri temelji tudi na odločitvah evropskih institucij, je po domače povedano preprosto metanje denarja skozi okno. namreč potrebujemo največ energije? Takrat ko se dela, takrat ko je tema, ko je ekstremen mraz, se pravi pozimi, še po možnosti kakšno slabo vreme, in takrat seveda ne fotocelice ne vsi ostali alternativni viri ne delajo nič. Takrat ostanejo samo stabilni viri energije, ti so pa samo trije, velike hidroelektrarne, ki ne zamrznejo, termoelektrarne in seveda jedrska elektrarna. Vse, kar se zdajle vsiljuje, tudi recimo z odloki, da bo treba strehe pokrivati s fotocelicami in podobno – kaj se bo s tem zgodilo? Nekateri ste to postavili kot retorično vprašanje. Lahko vam povem, kaj se bo zgodilo. Prva toča jih bo razbila, tam, kjer jih ne bo kaj razbilo, bo prišlo pa do požara, ki bo zajel potem še hišo. Teh primerov je, kolikor hočete. Vse to je v resnici samo zaslužkarstvo. Kdo ima od tega korist? Jaz sem že dostikrat rekel, da bi morale tajne službe malo pogledati tiste, ki najbolj ekstremno to zagovarjajo ali na nivoju Evrope ali pa na nivoju države, pa njihove povezave s kakšnimi tajnimi službami tam nekje na Kitajskem. Kajti ves denarni tok iz tega vira gre na koncu na Kitajsko, in ker ima ta v rokah tudi snovi, ki so za razvoj tega vitalnega pomena, kot so recimo tako imenovane redke zemlje, recimo neodimi za močne magnete, s tem dejansko vsiljena elektrifikacija poriva Slovenijo in Evropsko unijo v roke Kitajski. To je neodgovorno, nedopustno in temu je treba narediti konec. Tisto, kar potrebujemo, je, da se s tem metanjem denarja, iz katerega se zgolj napajajo tisti lobiji, ki imajo pač v ozadju politično podporo, prekine in da se preusmeri takoj ta denar v izgradnjo dodatnega bloka jedrske elektrarne. S tem ni mogoče odlašati, tega ni mogoče prepuščati ali pa pisati tja v načrte za naslednja leta, tako kot se je to naredilo z neko resolucijo, to potrebujemo takoj. Slovenija potrebuje, slovensko podjetništvo, slovensko gospodarstvo kot celota potrebuje stabilen vir energije, potrebuje močan vir energije in potem potrebuje še izgradnjo ustreznega transportnega sistema, torej daljnovodov tam, kjer so v nekaterih delih Slovenije še vedno prešibke napeljave in zaradi tega delajo podjetnikom velike težave. Primer tega, če želite, je velik del Bele krajine, pa še nekateri drugi konci Slovenije to potrebujejo. Vsega tega se je treba lotiti takoj. In denar, ki se zdaj meče za tako imenovane alternativne vire energije, ki so zeleni točno in samo toliko, kolikor je zelena barva denarja, je treba preusmeriti tja. Samo na ta način bomo okrepili slovensko podjetništvo, samo na ta način bomo okrepili temelj za trajno blaginjo celotne Slovenije, samo na ta način bomo okrepili razvoj. Zaradi tega z jedrsko elektrarno ni mogoče odlašati tja nekam v prihodnja leta, ampak je z vsemi močmi treba začeti priprave takoj in denar iz vsega tega metanja skozi okno za tako imenovane alternativne vire vire energije preusmeriti v stabilen vir, v razvoj slovenskega gospodarstva, v razvoj naše domovine Slovenije.

Inštalirana moč v Sloveniji je razdeljena na tretjine, ena tretjina TEŠ, ena tretjina hidroelektrarne in ena tretjina nuklearna, s tem da je polovica energije NEK

in še to od 11. do 15. ure, ko je sonce in ko ni preveč vroče. Zeleni prehod pa med drugim pomeni tudi ogrevanje s toplotnimi črpalkami in prehod na električna vozila. V Sloveniji za to nimamo primerne elektroenergetske infrastrukture, še manj pa smo pripravljeni, kar se tiče zadostnih virov elektrike. Kako vzpostaviti takšno omrežje, če država potrebuje za nek državni prostorski načrt 10 in več let, je na tem mestu konkretno vprašanje, s katerim bi se morali tudi sočasno, ko se pogovarjamo o jedrski energiji v drugem bloku, ukvarjati. Toplotne črpalke pri nizki temperaturi –5 °C so le še grelci, ki pozimi bistveno bolj obremenijo omrežje in tudi razpoložljivo energijo. Naslednji vir, ki ga lahko izkoristimo, je seveda veter, vendar z njim ne dobimo konstantno več kot 200 megavatov, tukaj pa se vidi, bom rekel, vpliv civilnih iniciativ. Vsi bi imeli elektriko, ampak imeli bi jo na tuji račun. Tako je za rešitev slovenske elektroenergetike edina rešilna bilka čimprejšnja izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško moči ali dvakrat 600 megavatov, to je po mnenju strokovnjakov, ki to področje dobro poznajo, in tem strokovnjakom tudi stoprocentno zaupam, izgradnja hidroelektrarn in razvoj vetrne energije, posledično pa tudi razvoj elektro omrežja. Ob vsem tem imam en pomislek. Kar se tiče izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne, vlečem vzporednico, da se ne bi zgodilo tisto, kar se je zgodilo pri gradnji TEŠ6, kjer se je pokradlo več kot pol milijarde, to je ugotovila tudi kriminalistična preiskava. Bojim se, da se bo podobno zgodilo tudi z drugim blokom jedrske elektrarne. To je edini pomislek, ki ga imam glede jedrske elektrarne. Zdaj pa malo za šalo, malo zares. Realno stanje v naši državi. V Sloveniji ne bi imeli termoelektrarn, ker onesnažujejo okolje, ne bi imeli jedrske elektrarne, ker se lahko zgodi Černobil, ne bi imeli vodnih elektrarn, ker uničujejo vodno življenje, ne bi imeli vetrnih elektrarn, ker te elektrarne pobijajo ptiče, sončne elektrarne so pa samo za podnevi, in če ni elektrike pol ure, vsi v jok in na drevo. Zato imam zdaj eno rešitev, prej sem rekel, malo za šalo, malo zares. Predlagam, da pride na oblast prejšnja vlada in Jaša Jenull skupaj s kompanijo začne biciklirati okoli parlamenta, mi jim na kolesa naštimamo dinamo in verjamem, da bodo proizvedli svojim bicikliranjem dovolj električne energije za vso Slovenijo pa še za izvoz. In to bo tisti pravi zeleni prehod po meri levičarjev. Hvala lepa.

med nami vsemi pri oblikovanju tako referendumskega vprašanja kot pri pripravi resolucije. Dejansko smo v startu se zavedali, kaj je naš skupni cilj, torej stabilna in varna energetska politika države, energetska oskrba. To je bilo tisto, kar nas je vodilo pri tvornem sodelovanju. Dejansko smo štiri parlamentarne stranke podprle ta referendum, to referendumsko pobudo. Referendumsko pobudo je podprla tudi Vlada. Mislim, da je na mestu, če preberem, kako je zadevo pokomentiral predsednik Golob pri tem projektu: »Pozdravljam, da so politične stranke z ustavno večino podprle način in vsebino odločanja državljank in državljanov o energetski samooskrbi Slovenije in dolgoročni rabi jedrske energije. S skupnim oblikovanjem referendumskega vprašanja smo dali pomembno sporočilo, da je projekt JEK2 strateški projekt države, ki presega stranke, eno vlado in en politični mandat.« Mislim, da je sporočilo jasno. Danes je odgovornost tukaj na nas politikih, v naslednjem mandatu bodo morda tukaj drugi politiki, ampak upam, da se nikoli več ne bo zgodil TEŠ6, ker mislim, da smo se vsi skupaj, različni deležniki iz tega projekta precej naučili. Še enkrat, ta projekt mora biti transparentno voden od samega začetka in vsebovati varovalke. Te so že zdaj na nek način vsebovane v resoluciji, še več pa se mora potem zgoditi v praksi. Zelo pomembno

prilagajanja podatkov, ki bodo pomembni potem za samo izvedbo in bodo lahko okno v številna korupcijska dejanja. Ta tveganja je potrebno nasloviti in jih minimalizirati. Hvala. Hvala. S tem zaključujemo razpravo. Odločanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bomo opravili v četrtek, 23. 5. 2024, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! Hvala lepa za tole uvodno besedo. Pred vami je resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Gre za prvi programski dokument, ki ocenjuje stanje in določa politiko na področju domačega jedrskega programa. V preteklosti ste imeli priložnost imeli priložnost sprejeti različne resolucije, ki so se dotikale jedrskega programa, tako resolucijo o jedrskih odpadkih oziroma ravnanju z jedrskimi odpadki kakor tudi o jedrski varnosti. Dokument, ki bi popisoval celoten jedrski program, ta je pa manjkal. Ta dokument prepoznava Slovenijo kot jedrsko državo z razvitim in delujočim jedrskim programom. Naše več kot 40-letne pozitivne izkušnje nas tako navdajajo z optimizmom. Resolucija podaja ključne cilje in politične usmeritve za nadgradnjo delovanja jedrskega programa iz današnjega načina zagotavljanja stabilnega in varnega obratovanja NEK z razvojnim načinom razmišljanja in delovanja. Konkretneje resolucija naslavlja naslednje vsebine. V prvi vrsti podpira dolgoročno in varno obratovanje že obstoječih jedrskih objektov, vključitev dolgoročno miroljubne rabe jedrske energije v energetsko, raziskovalno, varnostno, visokošolsko in druge nacionalne strategije, izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju jedrske energije, vključno z možnostjo uporabe naprednih raziskovalnih reaktorjev, jedrske varnosti, ravnanja z jedrskimi odpadki ter zagotavljanjem sredstev za raziskovalne in razvojne programe, potrebne za izvajanje raziskav, razvijanja znanj in kompetentnosti domačih raziskovalnih inštitucij. Možnost širitve uporabe jedrske energije za izgradnjo novih jedrskih elektrarn, vključno z malimi modularnimi reaktorji, vse postopke in uporabo vseh izkušenj kot projektov državnega pomena, če se to izkaže za ekonomsko smotrno, tehnično izvedljivo in koristno za stanje narave, ter ob zagotavljanju neodvisnega in civilnega nadzora investicij. Poziv k posodobitvi delujočega jedrskega programa z vključitvijo vseh deležnikov, tudi inštitucij šolskega sistema, raziskovalnih organizacij, regulatorja, investitorjev, gospodarstva, nevladnih organizacij ter splošne javnosti, z namenom pospešitve priprav novih jedrskih investicij. Vzpostavitev primernih organizacij z namenom učinkovitega obvladovanja tveganj in zagotavljanja najvišjih standardov gospodarnega ravnanja, transparentnosti, izogibanja konfliktom interesov, objektivne in osebne odgovornosti, integritete ter ničelne tolerance do korupcije in poziv poziv k transparentnemu, jasnemu in vključujočemu procesu oblikovanja zakonodaje in politike miroljubne rabe jedrske energije, ki temelji na izkušnjah, znanstvenih raziskavah, varnostnih standardih ter podpori javnosti. Resolucija je tako izkaz politične volje za nadgradnjo nacionalnega jedrskega programa. S pozitivnim pristopom in usmeritvami bo dala deležnikom jedrskega sektorja jasen signal za razvojno naravnanost in bo pomembno pripomogla k učinkovitejši pripravi na izvedbo projekta JEK2. Nekaj o sami strukturi resolucije. Resolucija je kratka, na petih straneh je pripravljena. Napisana je v jeziku, da je lahko berljiv tudi za laike. Ključni del dokumenta pa je pogled naprej z vizijo razvoja nacionalnega jedrskega programa. Posebno poglavje je namenjeno smernicam za jedrske novogradnje, tako za JEK2 kot tudi za male modularne reaktorje. Upošteva scenarij razvoja elektroenergetskega sistema s preverjeno mešanico obnovljivih virov in jedrske energije. S ciljem zanesljive oskrbe z nizkoogljično električno energijo se na ta način podpre nadgradnja elektroenergetskega sistema s širitvijo jedrskega programa in izvedbo JEK2 in uvajanjem obnovljivih virov energije. Resolucija je bila v široki javni obravnavi od 10. 11. do 21. 12. v letu 2023. Prvoten tekst je bil nadgrajen z dopolnitvami in varovalkami. Ena od teh je zahteva po ekonomski upravičenosti, tehnični izvedljivosti in koristnosti za okolje za vse jedrske novogradnje, poudarjena ničelna toleranca do korupcije, vključeni so aspekti varovanja in neproliferacije, zagotavljanje neodvisnega in civilnega nadzora ter vzpostavitev transparentnega dialoga. Dovolite mi na koncu, da se zahvalim vsem sodelavcem, članom vladne delovne skupine za koordinacijo JEK2 in vam poslancem Državnega zbora, ki ste pomagali tako pri snovanju kot tudi pri pripravi same resolucije. Hvala lepa.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 Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji Jedrska energija za prihodnost Slovenije. Predstavnika predlagatelja sta v uvodni dopolnilni obrazložitvi poudarila, da predlog resolucije predstavlja programski dokument, ki podaja ključne cilje in politične usmeritve za razvoj jedrskega programa in je izkaz načelne politične podpore dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji ter prepoznava jedrsko energijo kot pomemben del trenutne in bodoče energetske mešanice. Predlog resolucije prepoznava status Slovenije kot države z delujočim jedrskim programom in v tem okviru poudarja potrebo po zagotavljanju dolgoročnega in varnega obratovanja obstoječih jedrskih objektov, vključno z zagotavljanjem sredstev za jedrsko varnost, za varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki in za razgradnjo objektov po prenehanju obratovanja. Na drugi strani pa se prepoznava potreba, da se ob izteku življenjske dobe obstoječe elektrarne izraba jedrske energije v Sloveniji nadaljuje. Predlog resolucije tako poudarja pomen razvoja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na področju jedrske energije, jedrske varnosti, ravnanja z jedrskimi odpadki ter zagotavljanja sredstev za raziskovalne in razvojne programe za povečanje kompetentnosti domačih raziskovalnih institucij. Izpostavlja tudi pravočasne priprave programov izobraževanj na področjih, ki so pomembna za jedrsko industrijo, z namenom zagotavljanja zadostnega števila kadrov. V razpravi je bilo s strani Poslanske skupine Levica izraženo mnenje, da pri predlogu resolucije ne gre za programski načrt, kako bomo v prihodnosti razvijali en del energetskega sektorja v Sloveniji, temveč predstavlja hitro tlakovanje poti za izgradnjo točno določenega projekta, to je JEK2. Poudarjeno je bilo, da sprejet Nacionalni energetski in podnebni načrt predvideva dva možna scenarija, in sicer ali 100 % obnovljivih virov ali mešanico obnovljivih virov z deležem jedrske energije. Predlog resolucije pa po njihovem mnenju določa strategijo, s katero se močno potencira jedrska energija. Poudarjeno je bilo, da bi pred odločanjem o tako velikem projektu, kot je JEK2, moralo biti javnosti postreženo s konkretnimi podatki in analizami, kaj tak projekt pomeni za državo z vidika stroškov in vplivov na okolje. Izpostavljeno je bilo, da vse trenutne ocene stroškov, ki se gibljejo okrog 20 milijard evrov v obdobju 20 let, govorijo proti temu projektu. Po mnenju Poslanske skupine Levica si Slovenija takšnega projekta ne more privoščiti, še posebej glede na izkušnje pri preteklih gradnjah drugih elektrarn, na primer TEŠ6, ki nakazujejo, da se ti projekti ne vodijo na zadovoljiv način. V nadaljevanju so v razpravi poslanke in poslanci tako koalicijske kot opozicijske strani projektu oziroma sami resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji prižgali zeleno luč in na koncu potrdili amandmaje, ki so bili pripravljeni na podlagi poročila Zakonodajno-pravne službe, in tudi resolucijo v celoti podprli. Hvala.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Slovenija je bila, je in bo jedrska država. Ne samo zaradi JEK in morebiti JEK2, imamo tudi na primer raziskovalni reaktor TRIGA MARK II, predvsem pa imamo ogromno jedrskih strokovnjakov, ki so cenjeni in zaželeni po celem svetu. Zato nas tudi v Poslanski skupini SDS veseli, da imamo danes v obravnavi resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, ki nakazuje, kje smo, kaj imamo in kakšne možnosti imamo na tem področju. Skratka, gre za programski dokument, ki podaja ključne cilje in politične usmeritve za razvoj jedrskega programa in je izkaz načelne politične podpore k dolgoročni rabi jedrske energije. Državni sekretar je že kar nekaj stvari povedal, zato se ne bom ponavljal, bom pa v imenu poslanske skupine izrazil podporo resolucijo iz več razlogov. Za razliko od marsikatere resolucije na marsikaterem področju je ta resolucija dokaj kratka, berljiva, razumljiva in tudi vsebinska, kar je zelo pomembno. Poslanski skupini SDS menimo tudi, da je bilo na sami seji matičnega delovnega telesa preveč govora o JEK2, kajti ta resolucija o JEK2 govori o veliko večjih spektrih in vsebinah, kot je debata o JEK2. Predvsem nas tudi v Poslanski skupini SDS veseli, da se je ta resolucija usklajevala z različnimi deležniki v predhodni obravnavi pa tudi s poslanskimi skupinami v Državnem zboru. Zato nas veseli, da obstaja velika politična naklonjenost podpori te resolucije. Veseli nas tudi, da je končno prišlo do enega resnega dokumenta v Državnem zboru, kjer je imela Zakonodajno-pravna služba tako malo pripomb. V bistvu štiri ali pet redakcijskih pripomb brez vsebinske teže, kar pomeni, da je resolucija dobro napisana, dobro usklajena in verjetno z veliko podporo vseh poslancev tudi podprta. Zato še enkrat pohvale predlagateljem in vsem tistim, ki ste pripravljali to resolucijo, v SDS bomo to resolucijo z veseljem podprli. Hvala.

Nastajanje oziroma usklajevanje besedila Predloga resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji z naslovom Jedrska energija za prihodnost Slovenije je primer dobre parlamentarne prakse, ko se ne delimo na koalicijo koalicijo in opozicijo, ko vsi skupaj iskreno delamo za našo ljubo Slovenijo. V času našega ministrovanja na Ministrstvu za infrastrukturo smo 19. julija 2021 družbi Gen energija, d. o. o., izdali energetsko dovoljenje za projekt JEK2. Jedrska energija je strateško pomemben vir energije. Ki ima s proizvodnjo velikih količin električne energije z minimalnim vplivom na habitate in biotsko raznovrstnost pomembno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in uresničevanju ciljev blaženja posledic posledic podnebnih sprememb. Evropska komisija je z aktom Taksonomija uvrstila jedrsko energijo med trajnostne vire, ki imajo ob izpolnjevanju določenih pogojev zaradi svojih pozitivnih karakteristik dostopnost do najugodnejših finančnih virov. Poleg tega se je tudi več držav članic Evropske unije odločilo za širitev svojih jedrskih proizvodnih kapacitet. V Novi Sloveniji podpiramo izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, energetske neodvisnosti ni mogoče doseči brez jedrske opcije. Naš cilj je, da Slovenija postane celo neto izvoznica električne energije. Z dobro izkoriščenimi obnovljivimi viri in drugim blokom Jedrske elektrarne Krško je cilj dosegljiv. Za razvoj gospodarstva, blaginjo življenja in strateško neodvisnost je ključno, da je Slovenija energetsko neodvisna. Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Namen resolucije je zagotoviti okvir s smernicami za dolgoročno miroljubno rabo jedrske energije v Republiki Sloveniji. Resolucija zavezuje k transparentnemu, jasnemu in vključujočemu procesu oblikovanja zakonodaje in politike miroljubne rabe jedrske energije, ki temelji na izkušnjah, znanstvenih raziskavah, varnostnih standardih ter podpori javnosti. Hkrati prepoznava potrebo po posodobitvi delujočega jedrskega programa z vključitvijo vseh deležnikov, tudi inštitucij, šolskega sistema, raziskovalnih organizacij, regulatorja, investitorjev, gospodarstva, nevladnih organizacij ter splošne javnosti z namenom pospešitve priprav novih jedrskih investicij. Slovenija že ima delujoč jedrski program s pripadajočo infrastrukturo. Dobra petina vse električne energije je v Sloveniji pridobljena iz jedrske energije, ki jo proizvaja Nuklearna elektrarna Krško, d. Imamo torej številne dobre dolgoletne izkušnje, imamo izjemne kadre, ne samo na Inštitutu Jožef Stefan, tudi drugje, in vse to postavlja nek okvir, ki nas lahko optimistično pelje k bolj korajžnim korakom v smeri čimprejšnje izgradnje jedrske elektrarne Krško

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, predstavniki Vlade! Proizvodnja električne energije je ob naraščanju prebivalstva, digitalizaciji družbe in vplivu na okolje postala zelo pomembna tema, ki se dotika vseh nas, ki jo uporabljamo. Dejstvo je, da se bo zaradi odmika od fosilnih goriv raba električne energije še bistveno povečala. Posledično bi se lahko izrazito povečala tudi energetska uvozna odvisnost. Zato lahko jedrsko energijo definiramo kot strateški vir. Pri uresničitvi ciljev zelenega prehoda je lahko jedrska energija ena izmed rešitev pri prehodu na nizkoogljične vire energije. Na tem mestu je pomembno, da imamo programski dokument, ki opredeljuje razvojne usmeritve za vključitev dolgoročne miroljubne rabe jedrske energije v Republiki Sloveniji. Namen tega je tudi transparenten in vključujoč proces določanja zakonodaje in politike na tem področju, ki temelji na pridobljenih izkušnjah, znanstvenih analizah, podpori javnosti in varnostnih standardih. Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji opredeljuje jedrsko energijo kot stabilen vir, ki lahko zagotavlja večje količine energije ter zaradi nizkih emisij toplogrednih plinov pomembno vpliva na razogljičenje družbe poleg uporabe obnovljivih virov energije. Vse to so ključni ukrepi za čimprejšnjo uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema. Pot naprej nas mora voditi do drastičnega zmanjšanja emisij in v razmislek, kako zagotoviti dovolj zanesljive, trajnostne, varne in okolju prijazne energije. Zato so potrebna dejanja in seveda ne samo besede. Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji je korak k temu, zato Socialni demokrati ta predlog podpiramo. Hvala lepa.

zabetonirati odločitev o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Ne glede na to, da ima država krovni energetski dokument, rečemo mu Nacionalni energetski in podnebni načrt, je očitno na željo promotorjev novega jedrskega bloka nastala nova resolucija. Resolucija, ki se dotika zgolj enega od možnih scenarijev energetskega koncepta, in še to samo v enem segmentu, jedrski energiji. Tako NEPN kot ostali državni dokumenti govorijo o dveh možnostih, ki sta dolgoročno možni za zagotavljanje preskrbe z električno energijo v Sloveniji: stoodstotno z obnovljivimi viri ali z mešanico obnovljivih virov in jedrske energije. Jedrska energija sama po sebi seveda ni problematična, postane pa težava, če se jo razume kot eno centralno ogromno elektrarno, ki je praviloma nasedla investicija že pred samo gradnjo. Resolucija se zato bere predvsem kot klasično barvanje na zeleno, ki prikazuje jedrsko energijo kot nizkoogljično, tako rekoč brez vplivov na okolje, kot samooskrbno in najcenejšo ter seveda neizogibno vrsto energije za Slovenijo. Gre za cel kup tako imenovanih mitov o jedrski energiji, ki pozabljajo na vse problematične vidike, na odvisnost od goriva in njegovo ceno, največji proizvajalec gorivnih palic je Ruska federacija ali pa z njo tesno povezane države, do danes nerešene probleme odlaganja nizkih, srednje in visoko radioaktivnih odpadkov že iz obstoječih jedrskih objektov, kaj šele prihodnjih, ter dejstvo, da je energija, proizvedena v takšni elektrarni, popolnoma nekonkurenčna, kar pomeni, da bo dolgoročno elektrarna ustvarjala izgubo, ki jo bomo na koncu seveda krili davkoplačevalci, mi, naši otroci, naši vnuki, pravnuki in tako naprej. V Levici smo k predlogu resolucije za obravnavo na matičnem delovnem telesu predlagali vrsto amandmajev, s katerimi smo skušali besedilo resolucije omiliti na tak način, da bi bila predvsem dokument v razmisleku v tej smeri. Predlagali smo, da bi se besedilo resolucije spremenilo v pogojnik, da bi izpostavili javni interes in onemogočili možnost javno-zasebnega partnerstva, torej da bi bila da bi bila takšna elektrarna izključno v javni lasti, ter določili pogoj, da se prične z gradnjo zgolj v primeru, da cena proizvedene električne energije, vključno z vsemi investicijskimi stroški, ne bi presegla meje rentabilnosti, ter najpomembneje, da se Državni zbor zaveže, da bo še pred dokončno investicijsko odločitvijo sklical še en referendum in za izgradnjo spisal še poseben zakon po vzoru zakona o drugem tiru, s katerim bi se zagotovil tudi ustrezen civilni nadzor, da bi se v čim večji meri preprečilo korupcijske afere, kot smo jim bili priča pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Jedrska koalicija je seveda zavrnila vse predlagane amandmaje, kar še dodatno nakazuje na to, da gre zgolj za manever za pridobivanje bianko menice na posvetovalnem referendumu, ki je neposredno povezan s to resolucijo. Tako kot sklica posvetovalnega referenduma tudi te resolucije v Levici ne bomo podprli. Gre za preveliko odgovornost, ki v tem trenutku pelje v ugrabitev države po scenariju TEŠ6, da bi ga s takšno lahkoto preložili na državljanke in državljane ali pa na hitro sprejeli v Državnem zboru. Do sprejetja resolucije nas sicer loči še veliko časa, saj je ta vezana na izid referenduma in o njej ne sme Državni zbor glasovati do izida referenduma. V nadaljnjih mesecih se bomo tako v Levici pridružili prizadevanjem široke civilne družbe, ki si želi transparentnejšega in tudi bolj informiranega obveščanja javnosti o tem vprašanju, tudi v referendumski kampanji. Nenazadnje nas je tudi danes Podnebni svet, ki deluje v okviru Vlade, pozval, da zaustavimo vsakršno hitenje, da vsi trenutno razpoložljivi podatki kažejo na to, da nimamo prav nobenega razloga za to, da bi imeli letos že referendum niti da bi sprejemali takšno resolucijo. Kolegice in kolegi, še je čas. Odločitev je seveda na nas, jutri bo o tem glasovanje, predvsem o referendumu, ampak imejmo v mislih predvsem eno stvar, in to je to, da se ne bomo čez 20 let spraševali, tako kot smo se za TEŠ6, o tisti sloviti frazi, »follow the money«.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovani! Resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji je prvi programski dokument z opredelitvijo razvojnih usmeritev na področju jedrske energije in predstavlja temeljni okvir za vzpostavitev smernic za trajnostno rabo jedrske energije v Republiki Sloveniji. Nuklearna elektrarna Krško, ki obratuje že več kot 40 let, z upoštevanjem meril jedrske varnosti in stabilnosti obratovanja dokazuje, da jedrska energija povečuje stabilnost oskrbe z energijo in znatno zmanjšuje energetsko uvozno odvisnost države. Z nadaljnjim vlaganjem v varnost in v inovacije lahko jedrska energija v Sloveniji kot pomemben del nacionalne energetske strategije prispeva k zmanjševanju emisij, zagotavlja energetsko varnost in krepi svojo vlogo v mednarodnih prizadevanjih za trajnostni razvoj in podnebno varstvo. Za uspešno izvedbo tako kompleksnih investicij, kot so jedrske novogradnje, pa je potrebno vnaprej zagotoviti učinkovito uporabo sredstev in virov, vzpostaviti jasna pravila in mehanizme, ki bodo preprečevali situacije, kjer bi osebni interesi lahko vplivali na poslovne odločitve, zagotoviti odprto in pregledno delovanje, ki bo omogočalo sledljivost vseh procesov in odločitev ter vzpostaviti učinkovite in primerne strukture za upravljanje projekta. Učinkovite in primerne strukture za upravljanje projekta so osnova za uspeh. Te strukture morajo omogočati nemoteno izvajanje vseh nalog investitorja ter zagotavljati, da so cilji projekta doseženi v skladu z načrti in v dogovorjenih rokih. Pomembno je tudi, da so v te strukture vključeni strokovnjaki z ustreznim znanjem in izkušnjami ter da so procesi upravljanja projektov prilagodljivi in agilni, da se lahko hitro odzovejo na morebitne spremembe ali izzive med izvajanjem projekta. Le ob upoštevanju zgoraj navedenih načel in na podlagi ustreznega modela financiranja, ki bo določen na podlagi predhodno izvedenih analiz z upoštevanjem dolgoročne ekonomike in ciljev, bomo dosegli večje zaupanje javnosti, boljše informirane o odločitvah in povečano varnost ter učinkovitost jedrskih projektov, na podlagi katerih se zagotovi trajnostna in varna uporaba jedrske energije ter dosežejo zastavljeni energetski in okoljski cilji. Predlagana resolucija ne določa zgolj konkretnih ciljev in smernic za razvoj jedrske energije, temveč predstavlja tudi pomemben političen signal. Široko izkazana politična podpora je namreč ključna za mobilizacijo vseh potrebnih virov za realizacijo dolgoročnih investicij v jedrski sektor. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, Odločanje o predlogu resolucije bomo opravili v četrtek, 23. 5., v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Postopkovno, Kolega Vatovec. Postopkovno. Hvala lepa, podpredsednik. Samo eno razjasnitev bi želel. Ta resolucija je v bistvu predlog posvetovalnega referenduma. Po interpretacijah poslovnika in tega, kako so se vse dosedanje prakse peljale, načeloma o tej resoluciji ne moremo odločati, dokler ne bodo ljudje odločali na referendumu. Tako da do takrat bi moralo biti glasovanje o tej točki pač nedopustno, tako kot je pri vsakem zakonu. Tako da me zanima, kako bomo lahko jutri o tem glasovali, če imamo hkrati posvetovalni referendum, ki je vezan na ta konkretni akt. Hvala za postopkovno vprašanje. Glede na tolmačenje, ki smo ga pridobili, bo jutri najprej glasovanje o referendumu in kasneje glasovanje o resoluciji, tako da je ta pogoj, o katerem vi govorite, Gremo naprej … / oglašanje iz dvorane/ Glejte, odvisno bo od glasovanja. Če bo referendum zavrnjen, pomeni, da o resoluciji ne moremo govoriti, če bo referendum sprejet na glasovanju v Državnem zboru, bomo lahko glasovali tudi o resoluciji. Tako je

tako kot je pri zakonih, če je nek posvetovalni referendum vložen na nek zakon, dokončno o zakonu Državni zbor ne sme odločati, skladno s poslovnikom. Če bo jutri Državni zbor potrdil razpis posvetovalnega referenduma, potem o resoluciji Državni zbor ne more odločati do dokončne odločitve oziroma objave rezultatov referenduma. To je bila praksa ves čas glede tega. Če referendum ne bo razpisan, potem seveda lahko glasujemo o resoluciji. Še enkrat vam moram pojasniti, tako kot imam tudi v scenariju in kot imamo tudi v obrazložitvi pripravljeno s strani pristojnih služb. Najprej se glasuje o referendumu in kasneje o resoluciji, resolucija pa tudi ni zakon, tako da ne gre za neko neskladje, kar se tiče poslovnika in dosedanje prakse. Predlagam, da se obrnete na poslovniško komisijo. Jaz vam kaj več od tega, kar imam zapisano, ne morem tolmačiti, nisem pravnik, nisem Zakonodajno-pravna služba.

ali je to zakon ali je to predlog za razpis posvetovalnega referenduma, tu ne igra nobene razlike. Po svojem vedenju mislim, da je popolnoma enak mehanizem glede resolucije, na kar, kolikor jaz vem, je bilo tudi opozorjeno predhodno s strani služb. Tako da v izogib kakršnimkoli zapletom, tudi formalnopravnim glede odločanja Državnega zbora, bi predlagal, da pridobite mnenje Zakonodajno-pravne službe glede tega vprašanja.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru … Hvala, na svidenje. Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanimi Lucijo Tacer, Damijanom Zrimom in Andrejem Hoivikom. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja gospe Luciji Tacer. Vidim, da je ni, zato gremo naprej. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo članici Katarini Štravs. Izvoli. Hvala, spoštovani predsedujoči. Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na 11. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanimi Lucijo Tacer, Damijanom Zrimom in Andrejem Hoivikom. K predlogu zakona sta bila vložena amandmaja poslanskih skupin Svoboda SD in Levica. Po uvodni obrazložitvi predloga zakona, ki so jo podali predstavniki predlagateljev, je mnenje Vlade predstavila državna sekretarka Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki je povedala, da Vlada podpira predlog zakona in tudi združevanje mladih v manjših lokalnih skupnostih z namenom večje participacije in večje reprezentativnosti mladih na lokalni ravni. Ob tem je opozorila na pravico samoupravnih lokalnih skupnosti, da v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, samostojno urejajo in opravljajo javne zadeve iz svoje pristojnosti. pristojnosti. Postavlja se namreč vprašanje legitimnosti zastopanja stališč mladih lokalnega mladinskega sveta iz druge lokalne skupnosti nasproti stališčem mladih, ki delujejo v matični lokalni skupnosti, ki pa ima zadostno število mladinskih organizacij. Menila je, da je zato treba pretehtati vidik morebitnega navzkrižja interesov med odločitvami posamezne samoupravne lokalne skupnosti in odločitvami medobčinskega mladinskega sveta. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so pripombe iz pisnega mnenja z vloženimi amandmaji ustrezno naslovljene. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki predlog zakona podpira. Povedal je, da je komisija o predlogu zakona opravila izčrpno razpravo, ki je presegla okvir predlaganih sprememb in dopolnitev, in ob tem sprejela pojasnila, da je zdaj spremembe mogoče uvesti v predlaganem okviru, reševanje še drugih vprašanj pa bi oddaljilo možnost povezovanja mladinskih organizacij. Dodal je, da je komisija opozorila na vprašanja zagotavljanja finančne podlage za zagotovitev naslovljenega cilja ter tudi na vprašanje funkcionalnosti velikega števila občin, ki lahko primeroma omogoča zagotavljanje izvajanja vseh interesov v občinah. Svoja mnenja so predstavili tudi drugi vabljeni na sejo. Predstavnika Mladinskega sveta Slovenije sta povedala, da je predlog zakona neposredno odgovor na razmere na terenu in naslavlja najbolj akutne izzive, s katerimi se soočajo mladinske organizacije. Izpostavila sta, da je zanimanje za ustanavljanje medobčinskih mladinskih svetov s strani lokalnih mladinskih organizacij že pred sprejetjem zakona precejšnje. Izrazila sta tudi zahvala vsem političnim akterjem v postopku sprejemanja zakona za njihov posluh in sodelovanje in dodala, da bo Mladinski svet Slovenije še naprej skrbel za koordinacijo med mladinskimi sveti lokalnih skupnosti. Predstavnik Dijaške organizacije Slovenije je poudaril, da je predlog zakona izjemnega pomena, ker bo omogočil boljšo participacijo mladih na lokalnem nivoju, saj marsikatera pobuda izhaja iz lokalnega nivoja. Izpostavil je nujnost, da se v prihodnje razmišlja tudi o načinu financiranja delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti, in opozoril na položaj mladih, ki je ponekod v tujini boljši. V razpravi so bile izrečene zahvale za pobudo za ustanovitev Kluba mladih poslancev in vzpostavitev stika z Mladinskim svetom Slovenije. Rezultat novega sodelovanja so namreč predlagane spremembe, ki so zelo pozitivno sprejete. Članica odbora iz Poslanske skupine Levica je poudarila, da Poslanska skupina Levica podpira predlog zakona, ki bo zagotovil mladim možnosti zagovarjati svoje interese in potrebe. Menila je, da predstavlja motivacijo za boljše povezovanje in organizacijo mladih, za aktivno vključevanje v družbeno življenje in aktivno delovanje. Dodala je, da je vključevanje mladih v razvoj pomembno tudi za medgeneracijsko sodelovanje. Poslanka iz Poslanske skupine Svoboda je posebej predstavila amandma k 1. členu Predloga zakona in pojasnila, da se z dopolnitvami in spremembami sledi pripombam pripombam iz pisnega mnenja ZPS in pobudi Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, da morajo medobčinski mladinski sveti lokalne skupnosti, ki pokrivajo samoupravno lokalno skupnost, v kateri prebivajo mladi iz vrst italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, imeti vsaj enega predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. Odbor je sprejel predlagana amandmaja poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila odbora. Hvala. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, gospe Janji Zupančič, državni sekretarki na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. zvolite. Hvala, gospod predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav, spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije podaja mnenje k zakonu o mladinskih svetih, ki ureja položaj delovanja in financiranja Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih omogoča, da se ustanovijo medobčinski mladinski sveti, ki lahko delujejo tudi na območju občin, kjer nimajo prijavljenega sedeža, ter izpostavlja zakonsko obveznost nosilcev oblasti, da vključujejo mladinske svete v proces sprejemanja zakonov in drugih predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih. Vlada Republike Slovenije podpira osnovna izhodišča predloga zakona, saj razume izzive, pri organiziranju in združevanju mladih v manjših lokalnih skupnostih z namenom večje participacije in večje reprezentativnosti mladih na lokalni ravni. Interes Mladinskega sveta Slovenije je v tem, da se s predlogom zakona opolnomoči mlade iz manjših občin in se jim omogoči, da imajo zagotovljen reprezentativen zagovorniški organ. Ustanovitev medobčinskih mladinskih svetov bo omogočila vključevanje več organizacij in s tem tudi večje število aktivnih mladih iz različnih lokalnih skupnosti. Vlada Republike Slovenije meni, da 6. člen Zakona o mladinskih svetih že v sedanji obliki opredeljuje obveščanje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti o zadevah, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih. Dosedanja praksa kaže na to, da so tovrstni predlogi vključevali dialog z mladimi in možnost sooblikovanja zakonodajnih predlogov mladih pri zadevah, ki neposredno vplivajo na mlade v Sloveniji. V skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti mladinski sveti vedno lahko podajo svoje mnenje. Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije podpira predlog zakona, ki zasleduje načela demokratičnosti, pravičnosti in aktivnega državljanstva. Predlog zakona bo omogočil boljše povezovanje mladih, organizacij in mladinskih svetov različnih samoupravnih lokalnih skupnosti ter vključevanje in upoštevanje mnenja mladih v zadevah, ki neposredno vplivajo na njihovo življenje in delo. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Drage kolegice in kolegi, predstavnice Vlade! V Novi Sloveniji se trudimo, da mlade spodbujamo, vključujemo in jim omogočamo njihov osebni razvoj v najširšem smislu. Da na mlade računamo in z njimi resno tudi sodelujemo, lahko vidite na naši evropski listi, saj je visoko, kar na drugem mestu, naša predsednica Mlade Slovenije, podmladka Nove Slovenije. Opozarjamo pa tudi, da če se mladim daje obljube in zaveze, je te obljube in te zaveze treba tudi izpolniti. Te dni namreč odmeva sporočilo Mladinskega sveta, ki nam sporoča: brezupno čakanje mladih na izpolnitev predvolilnih obljub. Mladi javno opozarjajo, da imajo dovolj čakanja na izpolnitev predvolilnih obljub o gradnjah novih stanovanj. SD, Levica in sam predsednik Vlade so napovedali več deset tisoč javnih oziroma neprofitnih stanovanj, so spomnili pred nekaj dnevi predstavniki mladih. Mladi upravičeno pričakujejo pojasnila, zakaj že dve leti brezupno čakajo, to je njihova besedna zveza, brezupno čakajo na izpolnitev predvolilnih obljub. In nam, kot rečeno, sporočajo, citiram: »SD je obljubljal 10 tisoč neprofitnih stanovanj, Levica 30 tisoč javnih stanovanj v dveh mandatih, trenutni predsednik Vlade Robert Golob pa je dodal, da bo zgrajenih 30 tisoč neprofitnih stanovanj v dveh mandatih in da to ni težava, če je le volja.« Konec citata. Po podatkih Eurostata se mladi v Sloveniji v svoje gospodinjstvo v povprečju odselijo šele pri dobrih 29 letih, kar je tri leta pozneje od evropskega povprečja. Na to močno vplivajo razmere na nepremičninskem trgu. Današnji predlog zakona je majhen korak k boljši participaciji mladih v lokalnem okolju. Politika se namreč oblikuje od spodaj navzgor. Brez aktivnih mladih ne bo in ni napredka. V sedanji ureditvi lahko mladinski svet lokalne skupnosti ustanovijo samo mladinske organizacije, ki imajo sedež v isti občini, mladinska organizacija pa morda deluje tudi na področju drugih občin, na primer skavti, nima pa v drugih občinah ustanovljene ločene lokalne enote, kar pomeni, da se tam ne more vključiti v morebiten mladinski svet lokalne skupnosti. Zato zlasti manjše občine, ki nimajo svojih mladinskih organizacij, v sedanji ureditvi pravzaprav nimajo možnosti, da bi se pri njih ustanovil mladinski svet lokalne skupnosti. Možnost ustanovitve mladinskega sveta lokalne skupnosti na območju več občin bo pomenila, da se bodo lahko vanj vključevale mladinske organizacije, ki zastopajo mlade in delujejo na širšem območju, a imajo sedež le v eni občini. Povezovanje območja več občin je smiselno tudi zaradi večjega števila mladinskih organizacij in s tem večje kritične mase aktivnih mladih, ki je pripravljena sodelovati pri zagovorništvu mladih v lokalnem okolju in pri oblikovanju naše skupne prihodnosti. Ker je participacija mladih izjemnega pomena, bomo v Novi Sloveniji novelo Zakona o mladinskih svetih soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala. Gospod Damijan Zrim bo predstavil stališče Socialnih demokratov. Izvoli. **DAMIJAN ZRIM (PS SD):** Spoštovani podpredsednik, spoštovane predstavnice Vlade, kolegice in kolegi! Današnja novela Zakona o mladinskih svetih prinaša dve rešitvi, ki naslavljata nekatera pomembna vprašanja, ki so se pri sodelovanju mladih izkazala za problematična. Prva rešitev prinaša možnost ustanovitve medobčinskih svetov, ki bodo lahko delovali tudi na območju sosednjih občin, kjer nimajo prijavljenega sedeža. Trenutni zakon namreč določa, da mora imeti mladinska organizacija, ki je članica mladinskega sveta lokalne skupnosti, sedež v isti občini. praksi to pomeni, da lahko mladinski svet lokalne skupnosti ustanovijo le mladinske organizacije, ki so registrirane v isti občini, ne morejo pa delovati na širšem lokalnem območju drugih občin. Ker si v mladinskih svetih lokalnih skupnosti nenehno prizadevajo za večjo participacijo mladih pri odločanju na lokalni ravni, si želijo, da bi lahko imele mladinske organizacije, ki delujejo na širšem lokalnem območju, možnost ustanovitve medobčinskega lokalnega sveta. na primer študentski klubi ali taborniki, ki delujejo na širšem lokalnem ali regionalnem območju, sedež pa imajo v eni izmed teh občin. Druga rešitev pa se nanaša na bolj konkretno zakonsko obvezo nosilcem lokalne ali državne oblasti, da vključujejo mladinske svete v procese odločanja o zakonih ali drugih predpisih, ki vplivajo na življenje in delo mladih. Aktualni zakon določa, da morajo državne in občinske institucije zgolj obvestiti mladinske svete o predlogih zakonov, ki vplivajo na življenje in delo mladih. Po novem zgolj obveščanje ne bo dovolj, saj bodo morali državni in občinski organi mladinskim svetom omogočiti tudi, da podajo svoje mnenje na predloge zakonov ali drugih predpisov, ki zadevajo mlade. Socialni demokrati bomo predlog zakona, ki je nastal na pobudo Kluba mladih poslancev, podprli, saj podpiramo tiste rešitve, ki krepijo, spodbujajo večjo participacijo mladih pri odločanju na lokalni in državni ravni. Hvala.

Zakon o mladinskih svetih ureja delovanje mladinskih svetov lokalnih skupnosti in Mladinskega sveta Slovenije kot krovne organizacije. Mladinski svet Slovenije je sicer organizacija, ki združuje mladinske svete lokalnih skupnosti na enem koncu in podmladke strank na drugem koncu. Notri so recimo Mladi forum, podmladki desnih strank, Mladinski ceh in podobno. Najpomembnejša naloga Mladinskega sveta Slovenije je financiranje mladinskih svetov lokalnih skupnosti in nudenje podpore ter omogočanje pogojev za njihovo delovanje. Predlog zakona se ne dotika funkcije, ki jo ima Mladinski svet Slovenije do političnih strank, omogoča pa ustanavljanje mladinskih svetov lokalnih skupnosti, ki bi pokrivali več občin. Mladinski sveti lokalnih skupnosti se namreč lahko trenutno ustanavljajo le znotraj posamezne občine, kar zlasti pri manjših občinah otežuje doseganje kvoruma za ustanovitev in reprezentativnost. Določba, da mora biti Mladinski svet Slovenije vključen v procese odločanja o zadevah, ki vplivajo na življenje in delo mladih, je z amandmajem nadomeščena z dikcijo, da se mora mladim omogočiti, da glede tega podajo svoje mnenje. V Levici podpiramo spremembe zakona, ki prinašajo spodbudo mladim, da sami zagovarjajo svoje interese in potrebe, da se vključijo v odločevalske procese. To pomeni motivacijo za boljše povezovanje in organiziranje mladih za aktivno vključevanje v družbeno in skupnostno življenje in delovanje. Kritični pristop z vizijo, odziv mladih na družbeno dogajanje, aktivno delovanje in aktivno državljanstvo so ključ do razvoja in napredka vsake družbe, ki stremi k demokraciji. Vključevanje mladih na lokalnem nivoju in seveda širše je tudi ključ za medgeneracijsko sodelovanje. Obstaja namreč več generacij, ki morajo ali bi morale med seboj solidarno sodelovati. Skratka, aktivno državljanstvo omogoča demokratično participacijo vseh in vsakogar, kajti apatija in pasivnost prebivalstva sta največji tegobi sodobnega časa in sodobne demokracije.

Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane državljanke in državljani, spoštovani mladi! Aktivno državljanstvo zajema širše aktivno delovanje vseh državljank in državljanov na različnih družbenih področjih, kar prispeva k splošni družbeni koristi. Naloga političark in politikov je, da v dialog vključimo vse družbene skupine in vse generacije, med katerimi so med najpomembnejšimi ravno mladi, ki jim moramo zagotoviti varno, perspektivno prihodnost in odporne družbene sisteme. V Poslanski skupini Svoboda in v Gibanju Svoboda Mladi se zavedamo pomena medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja mladih v odločevalske procese tako na lokalni kot nacionalni ravni. Mladim želimo omogočiti, da se povezujejo in aktivno sodelujejo pri javnih razpravah, ter jim zagotoviti ustrezen forum, kjer se bo njihov glas lahko slišal. Ravno to je glavni cilj novele Zakona o mladinskih svetih, ki je danes pred nami. Z novelo zakona se ureja pravna podlaga za ustanovitev medobčinskih mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Mladinske organizacije se namreč na ravni občin združujejo v občinske mladinske svete, ki so reprezentativni mladinski organi na lokalni ravni. Pogoj, ki ga vsebuje trenutna zakonska ureditev, je, da morajo imeti vse mladinske organizacije, ki želijo skupaj ustanoviti občinski mladinski svet, sedež v isti občini. Zaradi razdrobljenosti, majhnosti in redke poseljenosti slovenskih občin nekatere mladinske organizacije ne morejo ustanoviti lastnega mladinskega sveta lokalne skupnosti. Novela zakona tako določa, da lahko sosednje občine skupaj ustanovijo medobčinski mladinski svet, dokler posamezna občina ne izpolni pogojev za ustanovitev lastnega mladinskega sveta. Z amandmajem smo na odboru dodatno dopolnili člen na pobudo Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, in sicer smo dodali določbo, da če se medobčinski mladinski svet ustanovi na območju občin, v katerih prebivajo tudi mladi iz madžarske ali italijanske manjšine, morajo ti imeti v svetu vsaj enega svojega predstavnika narodne manjšine. V predlogu novele zakona se naslavlja tudi vprašanje vključevanja predstavnikov lokalnih mladinskih svetov in Mladinskega sveta Slovenije v delo na občinskih in parlamentarnih odborih, ki obravnavajo lokalne in državne mladinske politike. Z novelo se bo uvedla ureditev, ki bo od pristojnih organov terjala, da morajo omogočiti predstavnikom mladih, da podajo svoje mnenje v zvezi s predlaganimi ukrepi, ki se nanašajo nanje. Kljub temu, da se nahajamo že globoko v volilni kampanji za evropske volitve, v Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo odločitev vseh članov in članic Kluba mladih poslancev, v okviru katerega je novela zakona tudi nastala, da smo na nadstrankarski ravni naslovili problematiko, ki se nanaša na vse mlade aktivne državljane. Ker predlog novele zakona zagotavlja večjo reprezentativnost in participacijo mladih, bomo predlog zakona v Poslanski skupini Svoboda soglasno podprli. Hvala. Hvala. Gospod Andrej Hoivik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala lepa, podpredsednik. Spoštovani kolegi in kolegice, državna sekretarka, dragi mladi! V Slovenski demokratski stranki že od nastanka naše stranke krepimo medgeneracijsko sodelovanje in predvsem dajemo poudarek na mlade, na mlade, na stanovanjsko politiko, na zaposlitvene možnosti in na boljši jutri za vse naše državljane in državljanke Republike Slovenije. Zato bomo tudi v naši Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke na jutrišnjem glasovanju soglasno podprli novelo Zakona o mladinskih svetih, ki ureja dve področji, torej izoblikovanje mladinskih svetov na medobčinski ravni, in daje državnim organom, tudi lokalnim skupnostim, priložnost in hkrati odgovornost, da povprašajo mlade glede aktualnih politik, tako na državnem kot lokalnem nivoju. Kot smo dejali, tukaj zahvala vsem poslanskim skupinam za soglasno podporo. Mladi smo zelo pomembni graditelji naše države in tudi prihodnost naše države. Ponavljam, v Slovenski demokratski stranki bomo ta zakon seveda soglasno podprli. Hvala lepa.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili v četrtek, 23. 5., v okviru glasovanj.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

Glavni cilj Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki je danes predmet obravnave, je prenos sprememb Direktive o trgih finančnih instrumentov, ki jih določa Uredba EU o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence. S tem se spreminja opredelitev finančnega instrumenta, ki bo lahko izdan tudi z uporabo tehnologije razpršene evidence, uporaba novih tehnologij pa bo še vedno omogočila varno trgovanje ob takojšnji poravnavi poslov s finančnimi instrumenti, tovrstne platforme pa bodo tudi predmet nadzora pristojnih nadzornih organov. Prenašajo se tudi zadnje spremembe Direktive EU o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji, ki jih uvaja direktiva EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti. Prilagajajo se tudi pravila delovanja centralnih depotnih družb, njihove statusne oblike in nadzora nad njimi. S tem se bo zagotovilo bolj varno in skrbno upravljanje teh sistemsko pomembnih institucij v skladu z evropskimi predpisi. Predlog zakona odpravlja še nekatere manjše nedoslednosti, ki so bile ugotovljene med izvajanjem zakona. Rešitve bodo prispevale k skladnosti naše zakonodaje s pravom EU in omogočile učinkovitejše delovanje trga finančnih instrumentov. Na seji matičnega odbora so bili sprejeti amandmaji, ki sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe in izboljšujejo predlagane rešitve. Vlada meni, da bo predlog zakona prispeval k učinkovitejšemu delovanju trga finančnih instrumentov, večji zaščiti vlagateljev in harmonizaciji našega prava s pravom EU. Zato predlagam, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov podprete. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Tinetu Novaku. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. Kolegice, kolegi, lep pozdrav! Odbor za finance je na 20. seji dne 8. 5. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 78. seji dne 4. 4. 2024 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe ter predstavnik Vseslovenskega združenja malih deležnikov. Po uvodni dopolnilni obrazložitvi državne sekretarke na Ministrstvu za finance je predstavnica Zakonodajno-pravne službe uvodoma podala kritiko glede obravnavanega predloga zakona po skrajšanem postopku, saj gre po mnenju ZPS za zelo kompleksno vsebino, ki je precej nejasna in se jo težko presoja, predvsem zaradi izredno pomanjkljivih in neustreznih obrazložitev. V nadaljevanju je opozorila na ustavno spornost glede posega v pravico varstva osebnih podatkov ter glede prenosa obeh direktiv, ki eksplicitno določata možnost pritožbe, kar pa ni jasno in določno navedeno v predlaganem zakonu. Izpostavila je povzemanje členov iz Zakona o bančništvu, kjer manjkajo obrazložitve. Opozorila je na prehodne določbe, kamor sta umeščeni dve spremembi drugega zakona, ki z obravnavanim predlogom zakona nista povezani, zato bi bilo po mnenju ZPS potrebno ta dva člena črtati. Prav tako v predlaganem zakonu niso upoštevane nomotehnične smernice. V zaključku je navedla, da je veliko pripomb ZPS upoštevanih z vloženimi amandmaji, izpostavila pa je nekaj pripomb iz pisnega mnenja, ki z amandmaji niso pojasnjene. Na koncu se je opredelila še do pojasnil Ministrstva za finance glede pisnega mnenja ZPS in pri tem izpostavila nekaj trditev, ki so po njihovem mnenju netočne. združenja malih deležnikov pa je povedal, da so v preteklosti že naslovili predloge in pripombe k zakonu, vendar na njihovo razočaranje tudi ta predlagani zakon omenjenih pripomb ne vključuje. Povedal je še, da se na tak način ne rešuje problematike stroškovne obremenitve za imetnike vrednostnih papirjev ob menjavi borznoposredniške družbe oziroma banke, finančne posrednice. V združenju zato predlagajo dva ukrepa za omejitev višine stroška prenosa, ki ju je v nadaljevanju tudi predstavil. Opozoril je tudi na neupoštevanje predloga zakona združenja za razširitev Odbora uporabnikov KDD z zdajšnjih treh na vsaj pet članov. V zaključku je podal še predlog, da pri najemanju zunanjih izvajalcev tudi KDD postane zavezanec po Zakonu o javnih naročilih, s čimer bi se izboljšala stroškovna učinkovitost KDD. Državna sekretarka Ministrstva za finance je podala dodatna pojasnila na vprašanja in pomisleke, izražene s strani ZPS ter združenja. Na koncu je ponovila, da je namen obravnavanega predloga zakona zgolj implementirati direktive EU, za katere veljajo roki za prenos in se zaradi tega ni naslavljalo problematike stroškovne narave ter drugih pripomb k predlogu zakona. Povedala je, da namerava vlada skozi strategijo razvoja kapitalskega trga upoštevati še nekatere pripombe in rešitve, ki jih bodo vključili v naslednjih fazah spremembe zakona. Razprave članic in članov odbora ni bilo. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter jih sprejel. Hvala. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala, predsedujoči. Lep pozdrav, spoštovani kolegice in kolegi, predstavnice z ministrstva! Velik del sodobnega finančnega gospodarstva, ki je regulirano na ravni Evropske unije, v Sloveniji ureja Zakon o trgu finančnih instrumentov. Zaradi pogostega dopolnjevanja evropskih predpisov je to tudi eden izmed najbolj pogosto spremenjenih zakonov. Vsaki spremembi evropskih direktiv sledi tudi tako imenovani prenos v nacionalno zakonodajo. Prav na področju finančnih trgov in vrednostnih papirjev je rutina v tem prenosu najbolj očitna. Slovenski trgi finančnih instrumentov so namreč majhni in slabo razviti. Mnoga pravila sprejemamo zgolj zaradi formalne skladnosti z evropskim pravnim redom, saj na področju Republike Slovenije ne delujejo subjekti, ki jih zadevajo skupna evropska pravila. Posledica tega je, da se slovenski predpisi pogosto pripravljajo brez namena praktične uporabnosti in precej tehnokratsko. Del tega so tudi skrajšani postopki, po katerih se praviloma sprejemajo le spremembe in dopolnitve. A ista pravila vendarle zadevajo tudi nekatere domače subjekte, ki opozarjajo, da bi morali v prihodnje spremembam zakonodaje posvetiti več pozornosti, sicer tvegamo, da na tem področju ne bomo uspeli doseči ciljev, postavljenih v pred dobrim letom sprejeti strategiji razvoja trga kapitala. Tokratni predlog sprememb se nanaša na opredelitev novih kategorij finančnih instrumentov in na prenos novih določil direktive o trajnostnem poročanju, ki omogoča preglednost nad informacijami o izdajateljih in pripravo ustreznih računovodskih izkazov. Nekatere spremembe se uvajajo tudi na predlog slovenske Agencije za trg vrednostnih papirjev. Mednje sodi tudi določilo, da mora Centralna klirinško depotna družba – KDD poslovati v obliki delniške družbe. Te spremembe v Poslanski skupini Socialnih demokratov podpiramo in tudi predlagani zakon bomo podprli. Izpostavili pa bi opozorila predstavnikov malih deležnikov, ki so jih naslovili na matično delovno telo. Iz njih je razvidno, da bi bilo v prihodnosti smiselno bolje in bolj aktivno vključevati deležnike kapitalskih trgov v pripravo novih predpisov. S tem bi po našem mnenju zagotovili tudi primerno okolje za razvoj kapitalskih trgov, kjer nastopa vse več slovenskih posameznikov in podjetij. Predlog zakona bomo, kot omenjeno, v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli. Hvala. Hvala. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvoli. **MILAN JAKOPOVIČ (PS Levica):** Predsedujoči, hvala lepa. Cilj zakona je prenos in ustrezno izvajanje določb nekaj direktiv in uredb s področja kapitalskih trgov in uvaja nekaj novosti. Med temi še posebej pozdravljamo prenos določb v skladu z 2. členom Direktive (EU) 2022/2464 glede poročanja podjetij o trajnostnosti. Udeleženci na kapitalskih trgih, sploh to velja za podjetja, ki so izdajatelji vrednostnih papirjev, bodo tako morali na jasno razviden način poročati o trajnostnosti, kar bo tudi predmet nadzora s strani pristojnega organa, torej Agencije za trg vrednostnih papirjev. Pri širši tematiki trajnostnega financiranja in smernicah ESG je treba še posebej opozoriti na pojav tako imenovanega zelenega zavajanja oziroma greenwashinga, pri čemer gre preprosto za zavajanje pri navedbah o trajnosti in skladnosti z ESG načeli s strani podjetij, ki ponujajo domnevno trajnostne naložbe. Te problematike predlog zakona direktno ne naslavlja, saj je navedena samo splošna globa v primeru zavajajočih podatkov. Predlog naslavlja tudi spremembe pri nadzoru in delovanju Centralne klirinške depotne družbe oziroma KDD, ki je ključna institucija za delovanje trga vrednostnih papirjev, pri čemer poudarjamo varnost in zanesljivost za male delničarje, preproste ljudi, ki imajo nekaj prihrankov. Odkar je država pred leti odprodala svoj lastniški delež v KDD in se je ta preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo, se pogosto dogajajo spori med lastniki KDD, ki vodijo v sodne postopke in celo kriminalistične preiskave, kot se je to zgodilo pred nekaj meseci. To seveda prinaša nezaupanje v KDD in predstavlja tveganje za male delničarje, ki so v Sloveniji, kot vemo, že doživeli izgubo premoženja v obliki vrednostnih papirjev. Zato določbo o preoblikovanju KDD nazaj v delniško družbo, kar se je sicer že zgodilo na začetku letošnjega leta, ter s tem povezanim večjim nadzorom nad delovanjem KDD s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki bo med drugim po novem tudi pristojna za nadzor nad člani uprave KDD in nad imetniki kvalificiranih deležev KDD ter ima v primeru kršitev možnost ukrepov po vzoru Zakona o bančništvu, pozdravljamo. V Levici Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov podpiramo. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Gospa Andreja Kert bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli.

Dobro delujoči kapitalski trgi so poleg javnih financ eden ključnih dejavnikov za zagotovitev podpore, potrebne za okrevanje po nedavnih krizah in zasledovanje ciljev podnebnega prehoda. Regulatorno področje v Evropski uniji se zato na tem področju nenehno posodablja oziroma razvija. Današnji predlog zakona obravnavamo po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe ter uskladitve s pravom Evropske unije. S predlaganimi spremembami se bodo v naš pravni red prenesle zadnje spremembe direktive 2014/65 glede uporabe tehnologije razpršene evidence. Ta lahko pospeši in združi trgovanje in poravnavo na skrajni realni čas ter bi lahko omogočila združitev trgovalnih in potrgovalnih storitev in dejavnosti. Posledično se lahko tudi zmanjšajo stroški sklepanja poslov s finančnimi instrumenti, kar bi lahko dodatno spodbudilo vlagatelje k vključevanju na ta trg. S predlogom zakona se ureja prilagoditev glede delovanja centralnih depotnih družb oziroma pri nas Centralne klirinške depotne družbe, in sicer njene pravne oblike v delniško družbo. S tem bodo omogočeni boljši, jasnejši postopki nadzora in skrbnejše upravljanje te tako v sistemsko pomembne institucije. Prenašajo se tudi zadnje spremembe direktive o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in poročanju podjetij o trajnosti. Poslanski skupini Svoboda se zavedamo pomembnosti razvoja kapitalskega trga. Treba je namreč najti načine, kako sprostiti ogromna varčevalna sredstva, ki jih imajo naši državljani, da bodo ta produktivno porabljena. Pomembno je, da se zasebni kapital v večji meri usmeri v tiste najbolj propulzivne naložbe. Vlada je s tem namenom lansko leto sprejela tudi Strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030. Pomemben premik se je zgodil tudi letošnjega februarja, ko so državljanke in državljani vpisali za 258 milijonov evrov obveznic. Ta prvi vpis tako imenovanih ljudskih obveznic bi lahko označili za uspešnega. Obveznico je vpisalo 9 tisoč 427 državljanov, povprečna vrednost vpisanih obveznic pa je znašala 27 tisoč 410 evrov. Odprtih je bilo 5 tisoč 659 trgovalnih računov. Državljani so tako prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. Dosegli smo enega ključnih ciljev, to je spodbuditi zanimanje za kapitalski trg. Ker bodo predlagane zakonske rešitve tudi prispevale k bolj učinkovitemu delovanju trga finančnih instrumentov, ga bomo v Poslanski skupini Svoboda soglasno podprli. Hvala. Gospa Suzana Lep Šimenko bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani predstavnik Vlade, lepo pozdravljeni! Pred nami je sprememba Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki v slovenski pravni red prenaša direktivo o finančnih instrumentih in direktivo glede poročanja o podjetjih o trajnosti, kot tudi izvajanje Uredbe o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah. Sprememba zakona na novo ureja uporabo tehnologije razpršene evidence. Gre za evidentiranje vseh poslov, kar bi naj pospešilo in združilo trgovanje in poravnavo na skoraj realni čas ter omogočilo združitev trgovalnih in potrgovalnih storitev in dejavnosti. Sprememba zakona implementira tudi del, vezan na preglednost informacij o izdajateljih, kar naj bi v praksi omogočalo večjo jasnost glede priprave letnih računovodskih poročil. Dopolnitev zakona prinaša še nekaj dodatnih sprememb, ki niso vezane na evropsko zakonodajo, in sicer ureja pravno podlago glede izplačila delovne uspešnosti direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki sedaj postaja primerljivo z ostalimi agencijami. Prav tako prinaša prilagoditev delovanja centralnih depotnih družb, in sicer njene pravne oblike v delniško družbo in nadzor. S tem naj bi se omogočili boljši in jasnejši postopki nadzora in varnejše ter skrbnejše upravljanje. Med obravnavo je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora izpostavila nepreglednost sprememb, zlasti v delu, ko se zakon sklicuje na Zakon o bančništvu (ZBan-3), nejasni so posamezni povzetki členov, kar po oceni Zakonodajno-pravne službe ni v skladu z načelom pravne države, kot izhaja iz 2. člena Ustave. Prav tako Zakonodajno-pravna služba ocenjuje, da je predlog zakona z vidika ureditve varstva osebnih podatkov neskladen z 38. členom Ustave, saj med drugim ureja razkritje osebnih podatkov o izrečenih ukrepih na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev. Nekateri pomisleki so bili v zakonodajnem postopku odpravljeni, po mnenju Zakonodajno-pravne službe pa žal ne vsi. Prav tako pa Vlada oziroma Ministrstvo za finance v pojasnilih glede določenih pripomb iz mnenja Zakonodajno-pravne službe z dne 26. 4. 2024 in pri zagovarjanju stališč na seji Odbora za finance nista podala zadovoljivih argumentov v zvezi z načinom noveliranja Zakona o trgu finančnih instrumentov. V Slovenski demokratski stranki sicer nimamo težav s podporo vsebini, ki je predlog zakona. Menimo pa, da bi bilo določbo treba zapisati na bolj pregleden in jasen način. Ravno zaradi tega predloga zakona ne bomo podprli. Hvala. Gospod Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Vlada kot glavni cilj predloga navaja prenos zadnjih sprememb direktive ter zagotovitev ustreznega izvajanja uredbe, tako da se v slovenski pravni red vpelje rešitev glede opredelitve prenosljivih vrednostnih papirjev, med katere se bodo šteli tudi instrumenti, izdani z uporabo tehnologije razpršene evidence. Banka Slovenije v zvezi s to temo pojasnjuje, da je v zadnjem desetletju razvoj na področju informacijske tehnologije pomembno vplival na evolucijo finančnega trga, le v manjši meri pa je doprinesel k spremembam interakcije med subjekti v finančnem posredništvu. Do bistvenih sprememb na področju njihove interakcije bi lahko privedla nova tehnologija razpršene evidence. Gre za tehnologijo, ki se je najbolj razširila v svetu virtualnih oziroma natančneje kriptovalut, danes pa se njen potencial v finančnem svetu proučuje na širšem področju možne uporabe. Kot nasprotje koncepta centraliziranih evidenc, kot se uporabljajo v uveljavljenih shemah finančnega posredništva, obstaja koncept razpršene evidence. Gre za evidenco, ki se ne nahaja na centralnem mestu, temveč ima vsak udeleženec sheme enako, celovito evidenco z vsemi informacijami o vseh drugih udeležencih. Razpršena evidenca se lahko uporablja na področjih, na katerih se v elektronski obliki prenašajo informacije, oziroma v primerih izmenjave premoženja, katerega zapis je mogoč v elektronski obliki. Z novelo se spremeni opredelitev finančnih instrumentov tako, da se za finančne instrumente štejejo tudi finančni instrumenti, izdani na podlagi tehnologije razpršene evidence, kot je določeno v uredbi. Izdajatelji, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, pa bodo morali v izjavo o nefinančnem poslovanju vključiti tudi poročanje o trajnosti. Podjetja bodo morala informacije o trajnosti sporočiti v jasno prepoznavnem posebnem oddelku poslovnega poročila, države članice pa ne bi smele več imeti možnosti, da podjetja izvzamejo iz obveznosti, da v poslovno poročilo vključijo informacije o zadevah v zvezi s trajnostjo. Centralna depotna družba po veljavni ureditvi sama določi tarifo za odpiranje, zapiranje in vodenje računov ter za opravljanje vpisov v centralnem registru in druge podobne storitve. Po novem bo za določitev te tarife potrebno soglasje agencije. Sprememba, po kateri se za finančne instrumente štejejo tudi finančni instrumenti, izdani na podlagi tehnologije razpršene evidence oziroma tako imenovane tehnologije blockchain, je gotovo nujna, saj je tehnologija že postala realnost, tako v svetu finančnega poslovanja kot specifično finančnega investiranja. Ta del v Poslanski skupini Nova Slovenija podpiramo. Problematično pa je, da se od podjetij zahteva pisanje poročil o trajnosti. Po eni strani pomeni vključitev blockchain finančnih instrumentov instrumentov korak naprej, po drugi strani pa se podjetja birokratsko omejuje s pisanjem poročil o trajnosti. Medtem ko se ukvarjamo s poročanjem o trajnosti Evropske unije, nas po levi in po desni prehitevata ZDA in Kitajska. Poleg tega je problematično tudi, da vlada ni podala utemeljenih razlogov za poseg v svobodno gospodarsko pobudo, s tem, ko zahteva soglasje agencije za določitev tarife centralnih depotnih družb. Predloga zakona, žal, ne moremo podpreti.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili v četrtek, 23. 5., v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, s katerim se v slovenski pravni red prenaša spremenjeno evropsko direktivo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Predlog novele zaradi nove opredelitve izraza vozilo širi obvezna zavarovanja odgovornosti za vozila. Po novem to zavarovanje ne bo več vezano na prometno dovoljenje, ampak na karakteristike iz nove definicije vozila. V praksi to pomeni, da bo treba obvezno zavarovati tudi določena vozila, ki po zakonu, ki ureja motorna vozila, niso registrirana, kar bo prispevalo k večji zaščiti oškodovancev. Predlog zakona ureja nacionalno diskrecijo, ki jo dopušča direktiva in določa, da so vozila, ki v Republiki Sloveniji ne smejo biti udeležena v prometu, izvzeta iz obveznosti zavarovanja. Morebitno škodo bo v tem primeru pokril škodni sklad, ki je ustanovljen pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Pri tem združenju se na novo vzpostavlja tudi urad za izplačilo odškodnin v primeru insolventnosti zavarovalnice, kar pomeni še dodaten korak v smeri zaščite oškodovancev. Določbe glede obveznega zavarovanja se prav tako ne bodo uporabljale za rabo vozil na športnih prireditvah in podobnih dejavnostih na omejenem in označenem območju, če bo za ta primer sklenjeno alternativno zavarovanje ali jamstvo, ki krije škodo tretji osebi. Če takšno alternativno zavarovanje ali jamstvo ne bi bilo sklenjeno, mora biti škoda tretjim krita iz škodnega sklada. Predlagani zakon zvišuje tudi minimalne obvezne zneske zavarovalnega kritja in spreminja način usklajevanja teh zneskov v prihodnje, in sicer z delegiranimi akti Evropske komisije. Spremenjene določbe bodo pomenile tudi določene nove obveznosti zavarovanja v kmetijskem sektorju, da bi kmetom čim bolj administrativno olajšali sklepanje tovrstnih zavarovanj za kmetijske priklopnike. Predlog zakona določa, da se lahko priklopniki, ki jih ni treba registrirati v skladu s predpisi, ki urejajo motorna vozila, zavarujejo sočasno ob sklenitvi zavarovanja na zavarovalni polici vlečnega vozila. Predlog zakona tudi še bolj podrobno ureja, kako lahko poteka nadzor policije nad preverjanjem zavarovanja avtomobilske odgovornosti vozil, ki izvirajo iz ozemlja druge države članice EU ali tretjih držav. Vlada soglaša tudi z amandmaji, ki so bili vloženi na dopolnjen predlog zakona, saj odpravlja še preostale pripombe iz mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Spoštovani! Bistveni razlog za sprejetje zakona je uskladitev s pravnim redom Evropske unije in v večji zaščiti oškodovancev, zato predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala.

Hvala lepa. Spoštovani! Odbor za finance je na 20. seji 8. 5. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 78. seji sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Po uvodni dopolnilni obrazložitvi državne sekretarke Ministrstva za finance je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da so predlog zakona preučili z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika. Izpostavila je pripombe iz pisnega mnenja, obrazložila pripombe k posameznim členom, ki so ustavnopravne narave in se nanašajo na jasnost in določnost urejanja kot elementa pravne države iz 2. člena Ustave, na varstvo osebnih podatkov iz 38. člena, splošno načelo enakosti iz 14. člena ter hierarhijo pravnih aktov iz 153. člena Ustave. Poleg tega je izpostavila tudi pripombe, ki se nanašajo na pravnosistemsko skladnost določb zakona ter na uporabo nomotehničnih pravil. Izpostavila je, da vloženi amandmaji upoštevajo zgolj nekatere pripombe iz mnenja ZPS, zato bi bilo treba dodatno proučiti tiste člene in vložene amandmaje, pri katerih pripombe niso bile upoštevane ali niso bile upoštevane v zadostni meri. V razpravi so članice in člani iz opozicije izpostavili, da lahko predlog zakona povzroči dvig zavarovalnih premij za gospodarske subjekte in kmete, zato jih je v zvezi s tem zanimalo, koliko bi lahko znašal morebitni dvig zavarovalnih premij ter koliko naj bi bilo takšnih vozil oziroma priklopnikov, ki bodo po novem morali biti obvezno zavarovani. V zvezi s spremembami pravil glede izvajanja nadzora pri preverjanju zavarovanja avtomobilske odgovornosti vozil iz drugih držav članic EU ali tretjih držav jih je zanimalo, kako se bo ta ukrep izvaja v praksi in kolikšen bo izplen omenjenega nadzora. V zvezi z oceno finančnih posledic predloga so poudarili, da se bodo finančni vplivi zagotovo poznali v obliki novih obremenitev za gospodarstvo in kmetijstvo, čeprav ni neposrednih posledic na državni proračun. Izpostavili so tudi tehnični vidik izvedbe nove ureditve, opozorili, da se uvaja nova obveznost po zavarovanju za tiste, ki bodo spoštovali novo ureditev. Za tiste, ki pa se bodo zakonski obveznosti izognili, pa ni jasno, kako bo potekal nadzor. Predlagali so, da bi bile tudi v novi ureditvi določene izjeme za kmetijske priklopnike. V odgovorih na vprašanje razpravljavcev je predstavnica predlagatelja pojasnila, da je bila direktiva sprejeta že leta 2021 in velja za vse države članice, tako v delu, ki se nanaša na novo opredelitev vozila, kot tudi na dvig zavarovalnih vsot. Izjema glede vozil, torej izvzem iz obveznega zavarovanja, je tudi v predlogu zakona vezana na uporabo na cestah. V zvezi z zavarovalnimi premijami je pojasnila, da jih določajo zavarovalnice. Ustreznost premij v okviru omenjenih pristojnosti nadzoruje regulator, to je Agencija za zavarovalni nadzor in ne ministrstvo. Glede finančnih posledic predloga je izpostavila, da teh za državni proračun res ni. Premije za zavarovanje vozil plačujejo vsi imetniki vozil, škodni sklad izplačuje škode iz sredstev škodnega sklada, v katerega sredstva vplačujejo zavarovalnice. V zvezi s finančnimi viri iz naslova morebitnih prekrškov voznikov državljanov drugih držav članic EU ali tretjih držav pa že sedaj velja, da se preverja ustreznost zavarovanja in izrekajo ustrezne sankcije. V zvezi z morebitnimi izjemami za kmetijska vozila in za doma narejene priklopnike je izpostavila, da so po usklajevanju s predstavniki kmetijskih organizacij ugotovili, da to ne bi bil pravi pristop, saj je teh vozil v Sloveniji po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice okoli 200 tisoč. To pa pomeni tudi, da bi bilo treba vsako morebitno izjemo priglasiti Evropski komisiji, navesti podroben seznam vozil ter opredeliti karakteristike takšnih vozil oziroma priklopnikov, kar pa je nemogoče. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, glasoval je o vseh členih predloga zakona in jih tudi sprejel. Glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona. Hvala lepa. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Milan Jakopovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvoli. **MILAN JAKOPOVIČ Osnovni namen predloga zakona, ki ga obravnavamo, je prenos direktive, ki v 1. členu definira, da je avtomobilsko zavarovanje ključnega pomena za prost pretok ljudi, blaga in vozil ter s tem notranji trg EU, zato predstavlja konsolidacija pravil obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti na ravni EU pomemben cilj. Izmed šestih določb, ki jih navaja predlog zakona, v Levici še posebej pozdravljamo naslednjih pet – varstvo oškodovancev v primeru insolventnosti zavarovalnice, preverjanje zavarovanja avtomobilske odgovornosti vozil iz drugih držav, pravila uporabe vozil na motornih športnih prireditvah in dejavnostih, sprememba minimalnih obveznih zneskov zavarovalnega kritja in poenotenje potrdil o škodnem dogajanju. S temi določbami se med drugim predlaga ustanovitev organa, ki bo zagotavljal odškodnine oškodovancem v primeru, ko bi bila zavarovalnica vozila, ki je odgovorno za nesrečo, tako doma kot v drugih državah članicah EU, insolventna. Določa se upoštevanje načel GDPR in zvišujejo se minimalni zneski kritja tako za telesno kot materialno škodo. Pri zadnji določbi predloga zakona, ki na novo opredeljuje izraz vozilo, pa se porajajo vprašanja. Nova opredelitev izraza vozilo prinaša obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti nekaterim vozilom, za katere dosedanja ureditev ne predvideva obveznega zavarovanja niti registracije. Taka vozila so na primer lahki priklopniki, katerih največja dovoljena masa ne presega 750 traktorski priklopniki, katerih največja tehnično dovoljena masa ne presega pet ton in katerih hitrost je konstrukcijsko omejena na 30 kilometrov na uro, omenja se tudi motokultivatorje in delovne stroje. V primeru omenjenih priklopnikov se je treba vprašati o smiselnosti ločenega zavarovanja za priklopnike, sploh ko je govora o odklopljenih priklopnikih, ki brez vlečnega vozila ne morejo biti udeleženi v prometu. Pri delovnih strojih in motokultivatorjih, pa tudi pri gradbenih strojih, je treba poudariti, da jih večina ne zapade v novo opredelitev vozila, saj ne presegajo določene najvišje dovoljene hitrosti, zato je na tej točki povsem upravičeno vprašanje, kako se bo pri takih strojih izmerila njihova največja hitrost, v primeru, da njihova tehnična specifikacija ne navaja hitrosti. Prav tako se je treba vprašati o smiselnosti vključitve v obvezno zavarovanje tistih strojev, ki bi bili sicer po novem opredeljeni kot vozilo, vendar je njihova udeležba v prometu sestavljena iz predvsem kratkih poti. Prav tako so taki stroji že sedaj lahko zavarovani prek kmetijskega ali gradbenega zavarovanja. Tudi pri kategoriji električnih skuterjev in skirojev bodo tisti, ki presegajo hitrost 25 kilometrov na uro oziroma 14 kilometrov na uro, če tehtajo nad 25 potrebovali obvezno zavarovanje, saj so ta vozila vedno bolj razširjena v mestih ter predstavljajo priročno prevozno sredstvo, ki pa ni brez nevarnosti. Njihova vključitev v obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kot že obstaja za navadne mopede, je dobrodošla. Vseeno pa večina takih e-vozil ne presega omenjenih hitrosti, tako da se njih ta ukrep ne dotakne. V povezavi z navedenim ocenjujemo, da bo v prihodnje potrebna dopolnitev tega zakona, predvsem zaradi jasnosti določb, da ne bo v praksi prišlo do nepotrebnih zavarovanj, ki bodo uporabnike teh vozil obremenila z zavarovalno premijo, pa tudi z vidika kasnejših reševanj škodnih primerov, da o morebitnih administrativnih zapletih niti ne govorimo. V Poslanski skupini Levica bomo zakon danes podprli, a od pristojnih pričakujemo, da bodo v primeru težav promptno odreagirali. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Gospa Andreja Živic bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. hvala za besedo. in njenem izvajanju. Zaradi nove opredelitve termina vozila se širi obvezno zavarovanje odgovornosti za vozila. Namen rešitve je boljša zaščita oškodovancev, saj obvezno zavarovanje ni več vezano na obveznost prometnega dovoljenja in registracije, ampak na karakteristike iz nove definicije vozila, kar v praksi pomeni, da se širi obseg vozil, ki jih bo treba zavarovati. Predlog zakona zvišuje tudi minimalne obvezne zneske zavarovalnega kritja in spreminja način usklajevanja teh zneskov v prihodnje z delegiranimi akti Evropske komisije. Podrobneje ureja nadzor policije nad preverjanjem zavarovanja avtomobilske odgovornosti vozil, ki izvirajo iz ozemlja drugih držav članic Evropske unije ali tretjih držav. Z namenom večje zaščite zavarovancev ureja enako obravnavo s strani zavarovalnic pri preverjanju pristnosti potrdil o škodnem dogajanju in hkrati zagotavlja lažje priznavanje škodnega dogajanja ob sklenitvi nove zavarovalne police. Pri definiciji vozila je predlagatelj uporabil možnost nacionalne diskrecije. Tako je v predlogu zakona določeno, da so vozila, ki v Republiki Sloveniji ne smejo biti udeležena v prometu, izvzeta iz obveznega zavarovanja, morebitno škodo bi v tem primeru morebitno škodo bi v tem primeru nosil škodni sklad, ki je ustanovljen pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Pri tem združenem združenju se na novo vzpostavlja tudi organ za izplačilo odškodnin v primeru insolventnosti zavarovalnice, kar pomeni še dodaten korak v smeri zaščite oškodovancev. Na seji odbora je bilo s strani predstavnic Ministrstva za finance pojasnjeno, da so usklajevanja izvedli tako s pristojnim ministrstvom kot tudi s Kmetijsko gozdarsko zbornico. Glede morebitne izjeme za priklopnike je bilo ugotovljeno, da to ne bi bil pravi pristop, saj jih je precej, izjemo pa bi morali priglasiti Evropski komisiji, in to s podajo natančnega seznama in opredelitve karakteristik priklopnikov. tega so se strinjali, da je to praktično nemogoče, zato so pristopili k bolj administrativno olajšanim postopkom za kmete. Priklopniki, ki jih ni treba registrirati v skladu s predpisi, ki urejajo motorna vozila, se lahko zavarujejo sočasno ob sklenitvi zavarovanja na zavarovalni polici vlečnega vozila. Če se tak priklopnik uporablja z več vlečnimi vozili, se škoda iz naslova zavarovanja priklopnika uveljavlja iz zavarovalne police vlečnega vozila, v okviru katere je zavarovan priklopnik. V zaključku, predlog zakona bo tako omogočil poenotenje pravil obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti na ravni Evropske unije, zato ga bomo v Poslanski skupini Svoboda podprli. Hvala lepa. Hvala. Gospa Suzana Lep Šimenko bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Najlepša hvala. Sprememba Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu v slovenski pravni red prenaša Direktivo o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti. Evropska direktiva, ki se s spremembo zakona vnaša v slovenski pravni red, je bila sicer spremenjena zaradi nesreče, ki se je na kmečkem dvorišču pred 17 leti zgodila v Sloveniji, natančneje v Slovenskih goricah. Dolgotrajni sodni postopki so namreč pokazali na pravno praznino EU na tem področju. Predlog zakona, ki je pred nami, širi opredelitev, kaj vse se šteje za vozilo, in posledično širi obvezno zavarovanje za vozila, kar v praksi pomeni, da bo moralo biti zavarovanih več vrst vozil. Po novem bodo v obvezno zavarovanje morala biti vključena vsa motorna vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost je nad 25 kilometrov na uro ali katerega največja neto masa je nad 25 kilogramov, največja konstrukcijsko določena hitrost pa nad 14 kilometrov Spremembe se bodo tako nanašale zlasti na kmetijske in delovne stroje. Prav tako bodo morala biti v obvezno zavarovanje vključena vsa priklopna vozila, ki se uporabljajo skupaj z vozilom, ne glede na to, ali so priklopljena ali odklopljena, tukaj gre zlasti za kmetijsko mehanizacijo. Posledično predlog zakona povečuje varstvo oškodovancev v primeru nezgode kot tudi v primeru insolventnosti zavarovalnice. Zakon določa tudi pravila pri izvajanju nadzora policije pri preverjanju zavarovanja avtomobilske odgovornosti vozil iz drugih držav, kjer pa so glede na razpravo na matičnem odboru stvari še zelo nedorečene. Predlog zakona bo za kmetijstvo in del gospodarstva, zlasti za gradbeni sektor, prinesel kar nekaj dodatnih finančnih bremen, saj se bodo zaradi širjenja nabora vozil, ki morajo biti obvezno zavarovana, zavarovalne premije dvignile. Poleg traktorjev bodo tako morali biti posebej zavarovani še viličarji, kombajni, prikolice, cisterne, nakladalniki, kmetijske kosilnice in tako naprej. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da je prenos direktive EU nujen in da pomeni večjo zaščito v primeru nesreče za ljudi z vidika izplačila odškodnine. sprememba na drugi strani prinaša zaenkrat še neznana dodatna finančna bremena za kmetijstvo in del gospodarstva, kar se nam ob že tako velikih finančnih bremenih prebivalstva in gospodarstva zdi nesprejemljivo, zato bomo v Slovenski demokratski stranki glasovali proti predlagani spremembi zakona. Hvala. Gospod Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Kot cilj novele zakona, ki ureja obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti v Sloveniji, Vlada navaja zagotovitev skladnosti zakona z evropsko zakonodajo. Spremembe delno temeljijo na primeru iz Slovenije, ko je traktor podrl lestev, s katere je padla oseba. Osebi ni bila dodeljena odškodnina, ker se nesreča ni zgodila v prometu, dokler ji odškodnine ni prisodilo sodišče EU, ki je odločilo, da uporaba vozila zajema vsakršno uporabo vozila, ki je skladna z običajno funkcijo tega vozila. Na tej podlagi je bila sprejeta direktiva. Glavna sprememba, ki jo prinaša novela, je nova opredelitev izraza vozilo, kamor bo po novem spadalo tudi vsako priklopno vozilo. Posledica predloga zakona je, da se za vsa vozila, ki so lahko udeležena v cestnem prometu, zahteva sklenitev obveznega avtomobilskega zavarovanja. Obvezno zavarovanje se razširja tudi na nekatera vozila, za katera se obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti ne zahteva. Primeri vozil, ki bodo po noveli zapadli pod obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, pa se do sedaj le-to za njih ni zahtevalo, so med drugim na primer vsi lahki priklopniki, multikultivatorji, delovni stroji in traktorski priklopniki. Finance o zadevi pišejo: Obvezno zavarovanje bodo po novem morali imeti nekateri delovni stroji, posebej v gradbeništvu in pri komunalnih storitvah, pa lahki priklopniki in tako dalje. Kmetje opozarjajo, da sta zdaj obvezno zavarovani dve kategoriji kmetijskih in gozdarskih vozil, in sicer traktorji in težki traktorski priklopniki, katerih največja tehnično dovoljena masa presega pet ton in katerih hitrost ni omejena na 30 kilometrov na uro. Po novem bi morali biti zavarovani še priklopniki do pet ton, torej lažji in lahki traktorski priklopniki. Obvezno zavarovanje bi morale po novem imeti tudi nekatere kosilnice, kombajni, stroji za sečnjo in spravilo lesa, škropilnice z lastnim motorjem in tako dalje. Na eni strani je za predvidljivost in jasnost ureditve razumljivo, da se določi obveznost zavarovanja tudi za nekatera vozila, kot so kmetijski in delovni stroji. Ko nastane nesreča, je tako bolj jasno, komu in kako gre odškodnina. Na drugi strani pa predlagana širše določena obvezna zavarovanja, predvsem za kmete ter nekatere druge panoge, prinaša nesorazmerne obveznosti. Sprašujemo se, ali je res nujno zavarovati skoraj vsak priklopnik? Povečanje kroga vozil, ki jih bo treba obvezno zavarovati, bo povzročilo obremenitev ter upravičeno slabo voljo med zavezanci, predvsem med kmeti. V strokovni javnosti obstajajo opozorila, da je pričakovati tudi, da bodo nove obveznosti in pravila, ki se nalagajo zavarovalnicam, pomenili dražja obvezna zavarovanja vozil. Pri tem predlogu zakona se ponovno kaže, da ta vlada nima nobenega posluha za tiste, ki v naši družbi ustvarjajo. Posebej žalostno je, da ta vlada nima nobenega posluha za tiste, ki pridelujejo našo slovensko hrano. V Novi Sloveniji odločno podpiramo slovenskega kmeta, zato mu nikakor nočemo nalagati novih nepotrebnih bremen. Poslanska skupina Nova Slovenija bo glasovala proti predlogu zakona. Na tem mestu, pa tudi vprašanje. je v tej državi sploh še kdo, ki ga ta vlada, vlada Roberta Goloba, ni obremenila? No, razen Nike Kovač. Hvala. Gospod Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj! Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu se na predlog Vlade spreminja predvsem zaradi sprejetih sprememb evropske direktive o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil. Ta je bistveno razširila definicijo pojma vozilo, kar posledično pomeni, da bo zavarovanje potrebno tudi za nekatera vozila, ki ga doslej niso potrebovala. Doslej je bila obveznost sklenitve zavarovanja vezana na obveznost registracije oziroma na potrebo po prometnem dovoljenju. Skladno z leta 2021 prenovljenimi evropskimi pravili pa bo ta obveznost zdaj vezana na ujemanje s prej omenjeno opredelitvijo vozila. Najbolj očitna je potreba po zavarovanju odškodninske odgovornosti za doma izdelane kmetijske priklopnike, ki jih je v Sloveniji prek 200 tisoč. Ker gre za prenos direktive, mora Republika Slovenija sama znotraj svojih predpisov najti način za njeno uveljavitev. Kot je bilo pojasnjeno v razpravi, uzakonitev splošne izjeme ne bi bila realna, saj bi zanjo morali oblikovati posebno shemo državne pomoči, ki bi jo morala odobriti Evropska komisija, pričakovanje česa takega pa po mnenju Vlade ni realno. Zato je predlagana administrativno najmanj obremenjujoča možnost, po kateri se obvezno zavarovanje odgovornosti uredi ob urejanju registracije vlečnega vozila. Drugi pomemben sklop, povezan s prenosom direktive, pa je povišanje zneskov minimalnih premij zavarovanj. Zakonodajalci Evropske unije namreč ocenjujejo, da so prenizki glede na povzročeno škodo ter glede na inflacijo in rast življenjskih stroškov. Ker gre za obveznost, ki izhaja iz evropske direktive, tu nimamo možnosti izogibanja in zakon žal pomeni tudi večje obremenitve zavarovancev. Obravnava tega zakona sovpada s prihajajočimi volitvami v Evropski parlament, njegovo sprejetje je posledica članstva Slovenije v Evropski uniji. Jasno nam prikazuje, kako evropski predpisi vplivajo na naša življenja, vključno z dokazi, da finančna industrija izjemno dobro uveljavlja svoje interese, kadar jo prizadene, v navednicah, »dvig življenjskih stroškov«, zato je tudi priložnost opozoriti, da draginja obremenjuje tudi ljudi v Evropi. Spoštovani! Svojo pravno moč in solidarnost bo Evropska unija pokazala, ko se bomo obvezali sprejemati tudi zakone, s katerimi bomo dolžni upoštevati rast življenjskih stroškov za ljudi, ne le, ko gre za lobistično uspešen finančno-zavarovalniški stroj. Opozoriti želimo, da je pomembno dati svoj glas tistim, ki bodo zahtevali, da Evropska unija pokaže solidarnost tudi do stroškov, ki jih nosijo ljudje, ki bodo prepoznali, da varovanje pravic potrošnikov in malega gospodarstva seže dlje od predpisovanja višjih zavarovalnih in drugih premij. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli amandmaje koalicije, s katerimi se izboljšuje pravna jasnost, kot tudi predlog zakona. Želeli pa bi si, da bi pri obravnavi tovrstnih zakonov v prihodnje uspešneje vključili potrošnike in gospodarstvo v dialog, zakonske predloge pa obravnavali po rednih postopkih. Hvala.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 V razpravo dajem 1. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati, zato zaključujem razpravo pri tem členu. V razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo k 2. členu in amandmaju. V razpravo dajem 5. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo pri 5. členu in amandmaju. V razpravo dajem 6. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo pri 6. členu ter amandmaju. V razpravo dajem 8. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo k 8. členu in amandmaju. V razpravo dajem 12. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo pri 12. členu in amandmaju. V razpravo dajem 14. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo pri 14. členu in amandmaju. V razpravo dajem 15. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo pri 15. členu in amandmaju. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v četrtek, 23. 5., v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. Predlog zakona je na 11. seji 8. maja 2024 obravnaval Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej dobi besedo gospod Dušan Stojanovič, ki ga ni. Ugotavljam, da tudi Alenke Jeraj v imenu SDS ni. Je zamenjava? Se opravičujem. Gospa Suzana Lep Šimenko bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Najlepša hvala. Že dolgo časa beležimo dolge čakalne vrste in z več ukrepi nam jih nikakor ne uspe skrajšati. Na dan 3. 5. 2024 je število vseh čakajočih znašalo 309 tisoč 211, od teh jih je nad dopustno čakalno dobo čakalo 155 V enem mesecu se je število nedopustno čakajočih povečalo za 7 tisoč 167. Pri diagnostičnih postopkih nad dopustno čakalno dobo čaka 41 %, pri prvih pregledih 60 % in pri terapevtskih postopkih 45 % vseh čakajočih. Koalicija je v koalicijsko pogodbo leta 2022 napisala – takojšnje skrajšanje čakalnih dob. Na podlagi interventnega zakona o zdravstvu bomo sprejeli aneks k splošnemu dogovoru, v katerem bo določeno, da se vse storitve plačujejo po opravljenih storitvah. Storitve lahko opravijo vsi izvajalci, ki se prijavijo v sistem. Zaradi ogromnega števila ljudi, ki nimajo primerne oskrbe, je treba aktivirati vse potenciale zdravstvenega sistema, ki so na voljo. Storitve se bodo dodelile kaskadno, najprej razpis samo za javne zavode, okvirno čez tri mesece za koncesionarje in nato okvirno čez tri mesece za zasebnike. Hkrati z razpisom za javne zavode se bo vzpostavil nadzor nad čakalnimi vrstami. Razpis mora biti narejen tako, da zaposleni v javnem sektorju praviloma ne morejo izvajati storitev iz razpisa pri koncesionarjih ali zasebnikih. Ukrep bi veljal začasno, torej do upada čakalnih vrst na dopustno raven. Interventni zakon je bil sprejet, porabili smo 100 milijonov evrov, učinek pa ni bil tak, kot smo si ga želeli. Vse skupaj se je nadaljevalo s stavko zdravnikov, ki traja in traja, čakalne vrste pa se samo še povečujejo. Zato so v Poslanski skupini Nova Slovenija vložili novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katero predlagajo, da lahko zavarovanci, ki na zdravstveno storitev, krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, čakajo nad dopustno čakalno dobo, zdravstveno storitev opravijo pri izvajalcu zunaj javne zdravstvene mreže, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Po predlogu opravljeno zdravstveno storitev ZZZS plača neposredno izvajalcu zdravstvene dejavnosti, v višini cene storitve, kot je določena v javni zdravstveni mreži. Nesprejemljivo je, da ljudje, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, ne pridejo do zdravstvene oskrbe, ko jo potrebujejo. Za odpravo čakalnih dob je treba vključiti vse razpoložljive zdravstvene kapacitete, tako javne zavode, koncesionarje kot zasebnike, in to ste zapisali v koalicijsko pogodbo, a tega ne znate narediti, ker ste v vojni z zdravniki. To vojno samo stopnjujete. Namesto da bi sistem reševali, jih dobesedno silite, da odhajajo iz javnih zavodov k zasebnikom, kjer jih seveda ne zmerjajo z gnilimi jabolki in podobno, kar smo slišali iz ust predsednika vlade dr. Roberta Goloba. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke podpiramo vsa prizadevanja za krajšanje čakalnih dob, zato smo novelo zakona na odboru seveda podprli. Hvala. Gospod Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Najprej iskreno obžalujem, da pri največji vladni stranki, v Gibanju Svoboda, ni interesa za predstavitev stališča o naši noveli zakona, drugo, prav tako ni predstavnika Ministrstva za zdravje, gospe in gospodje, rezultati pa so na dlani. Čakalne dobe se daljšajo, o teh rezultatih govorim, vlada nakopičenih težav v zdravstvu ne rešuje, temveč zgolj podaljšuje zdravniško stavko, ki traja že od 15. januarja letos, pa še vse do danes ji ni videti konca. Dodatno vlada celo napada zdravstveno osebje, še posebej zdravnike. V Novi Sloveniji smo s ponovno vložitvijo zakonodajne spremembe, ki bi čakajočim nad dopustno čakalno dobo omogočila, da zdravstveno storitev opravijo pri kateremkoli izvajalcu v Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje zdravstvene dejavnosti, želeli aktivno pristopiti k skrajševanju čakalnih vrst. V koaliciji so vas že od samega začetka polna usta javnega zdravstva. Res je, ko vi govorite o javnem zdravstvu, mislite na državno, ko mi govorimo o javnem zdravstvu, mislimo na tisti del zdravstva, celoten del zdravstva, ki se financira iz javnega denarja. Koliko vam je mar za pacienta, pa kaže zadnji Zakon o zdravstveni dejavnosti, kjer bi radi zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih zakonsko prepovedali celo delo pri koncesionarjih in zasebnikih. S tem boste povzročili množičen odhod zdravnikov in zdravstvenega kadra v zasebno prakso in tujino, rezultat pa bo, da bo večina tega osebja prek pogodb prišla nazaj na delo v javne zavode, seveda za višjo ceno. To je popolna privatizacija. Vlada torej spodbuja eksodus zdravnikov. V tem kontekstu je ustanovitev nove medicinske fakultete v Kopru na nek način celo logična, po vaši logiki, seveda, pa bo pri nespremenjenih razmerah v zdravstvenem sistemu eksodus zdravnikov samo še intenziviralo. Če v središče postavite pacienta in vse zdravstvene storitve, ki jih potrebuje, potem se prava pot reševanja našega sistema sama izriše. Temelji na sodelovanju, komplementarnosti ter dopolnjevanju med javnim in zasebnim sektorjem. Ne delitve in iztiskanje izvajalcev iz mreže, ampak povezovanje in sodelovanje je ključ do rešitve nakopičenih težav v našem zdravstvenem sistemu. Po našem predlogu bi izvajalec za opravljeno storitev od ZZZS prejel enako plačilo, kot ga zanjo prejmejo javni zavodi ali koncesionarji. Zdaj lahko gre tak bolnik na poseg ali zdravljenje v tujino, ja, v tujino, ZZZS pa mu znotraj EU krije stroške storitve pri kateremkoli izvajalcu zdravstvene dejavnosti, bodisi v javni mreži ali zasebnem sektorju. Obseg izdatkov ZZZS bi se tako na eni strani povečal zaradi večjega koriščenja zdravstvenih storitev, na drugi strani pa bi se zmanjšal zaradi krajših bolniških odsotnosti, ker bi lahko zavarovanci hitreje opravili zdravstveno storitev. Zakon je namenjen temu, da denar sledi pacientu in da se zdravstvene storitve opravijo ne glede na izvajalca. Na ta način želimo skrajšati čakalne dobe. Ponovimo podatke relevantne državne institucije. Na dan 3. 5. 2024 je namreč število vseh čakajočih znašalo skoraj 310 tisoč, od teh je nad dopustno čakalno dobo čakala približno polovica oziroma 155 tisoč. V enem mesecu se je število nedopustno čakajočih povečalo za 7 tisoč Pri diagnostičnih postopkih nad dopustno čakalno dobo čaka 41 %, pri prvih pregledih 60 % in pri terapevtskih postopkih 45 % vseh čakajočih. Novi Sloveniji menimo, da imajo ljudje, ki plačujejo prispevke v naš zdravstveni sistem, zdravstveno blagajno, torej tisti, ki so zavarovani, pravico do kakovostne hitre, pravočasne obravnave njihovega zdravstvenega stanja in ne le pravice do čakalne vrste. Žal vladajoča koalicija očitno še ne namerava reševati vseh daljših čakalnih dob in išče načine, kako bi zdravnike iztisnila iz državnega zdravstva, zato je naš predlog ponovno zavrnila. Hvala lepa. Hvala. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Zakonski predlog poslancev Nove Slovenije ni nov. Z njim so že večkrat poskušali uveljaviti svoj program – razgradnjo in privatizacijo zdravstvenega sistema. Tudi tokrat, sklicujoč se na Evropsko listino pacientovih pravic, predlagajo dodatno preusmerjanje denarja za zdravljenje pacientov k zdravnikom, ki niso del javne mreže. Evropski predpisi o pacientovih pravicah omogočajo zdravljenje bolnika v tujini in povračilo teh sredstev s strani zdravstvene blagajne. To je možno kot izjemen primer, če je bolniku storitev doma nedostopna. Poslanci Nove Slovenije bi iz tega naredili sistem, pacient pa bi lahko sam izbiral zdravstvene storitve pri vseh izvajalcih, ne glede na to, ali so del javne mreže, njegovo zdravstveno zavarovanje pa bi pokrilo vse stroške. Tak model bi pomenil popolno razgradnjo javnega zdravstvenega sistema in bi zdravstvenim podjetnikom omogočil še bolj donosno ribarjenje javnega denarja. Predlagatelji trdijo, da bi njihov predlog pomagal odpraviti čakalne dobe. Socialni demokrati menimo, da ta in podobni pristopi privatizacijo v bistvu ustvarjajo, zato bi sprejetje tega zakona pomenilo samo še več tistega, kar je danes že vir glavnega problema – preusmerjanje donosnih storitev od javnih izvajalcev k zasebnikom. Predlog Nove Slovenije bi šel še korak naprej. Dostop do javnega denarja bi omogočil tudi tistim izvajalcem zdravstvenih dejavnosti, ki danes niso del javne mreže. Čakalne dobe, ki naj bi jih reševal ta predlog, so posledica iskanja rešitev, da se zdravstvena storitev namesto v javnem sistemu opravi v zasebni praksi. Razlog za to je možnost večjega zaslužka za izvajalca, njegova davčna obveznost je praviloma nižja, hkrati pa se lahko posveti le izbranim primerom, ki mu ustvarjajo večje dobičke, morebitne zaplete in težje primere pa, žal, prepušča oskrbi in stroškom javnega zdravstvenega sistema. Zato skrajševanja čakalnih dob ne bomo dosegli z nadaljnjo razgradnjo sistema, temveč se moramo problema lotiti na drugem koncu. Omogočiti moramo pravično nagrajevanje dodatno opravljenega dela v javnem zdravstvenem sistemu in zagotoviti, da si bodo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti porazdelili bremena neprekinjenega zdravstvenega varstva, dežurstev, zapletov in nadobremenitev. Rešitev je v pravični razporeditvi bremen, ne pa v več tekmovanja za najboljše sedeže. Zato v obravnavi na odboru nismo podprli tega predloga in danes nas veseli, da ni dobil večinske podpore. Menimo, da bomo lažje zagotovili dostopnost zdravstva in skrajševanje čakalnih dob, če bomo, prvič, spremenili pravila o dodatnem delu zdravstvenega osebja, ki danes omogoča preusmerjanje bolnikov in denarja k zasebnikom, kar predvidevamo z novim Zakonom o zdravstveni dejavnosti, in drugič, dokončali plačno reformo, ki bo zagotovila pravična plačna razmerja in pošteno plačilo za več in bolje opravljenega dela v javnem zdravstvenem sistemu. Ta ključna koraka v smeri skrajševanja čakalnih dob in bolj dostopnega zdravstva bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov takrat tudi podprli. Privatizaciji in razgradnji javnega zdravstvenega sistema za zasebne dobičke nekaterih pa bomo v zdravstvu še naprej nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog deklaracije je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem. Za dopolnilno obrazložitev predloga deklaracije

Letos obeležujemo 20. obletnico največje širitve Evropske unije doslej, katere del je bila tudi naša država, s tem pa tudi 20. obletnico vstopa Republike Slovenije v skupno evropsko družino, v Evropsko unijo. Ob tej pomembni obletnici smo v Poslanski skupini Svoboda v sodelovanju s Socialnimi demokrati pripravili Predlog deklaracije ob 20. obletnici članstva Republike Slovenije v Evropski uniji z naslovom Doma v Evropi. Namen te deklaracije je, da se po 20 letih od vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo ozremo nazaj, da se ponosno spomnimo, kaj vse smo v tem obdobju dosegli, obenem pa, da si tudi priznamo, katerih želenih ciljev še nismo v celoti dosegli, ter se hkrati ozremo tudi v prihodnost, z zavedanjem, kateri izzivi čakajo našo državo in Unijo v prihodnje in si seveda ob tem zastavimo pot, vizijo usmeritve ter ključne cilje in naloge znotraj te naše povezave za prihodnja leta in desetletja. Deklaracija obsega 30 vsebinskih točk, ki, tako kot prej rečeno, na eni strani povzemajo naše dosedanje dosežke v dveh desetletjih znotraj Unije ter na drugi strani predstavljajo naše usmeritve in cilje za v bodoče. S pogledom v pretekla leta v predlagani deklaraciji poudarjamo predvsem sledeče. Ugotavljamo, da se je v dveh desetletjih članstva Republike Slovenije v Evropski uniji svet opazno spremenil, z njim pa seveda tudi Slovenija. Te spremembe pa zgolj utrjujejo spoznanje, da je bil vstop naše države v Evropsko unijo pred 20 leti prava in najboljša možna odločitev za dobrobit slovenskih državljank in državljanov. Prizadevamo si, da bi Republika Slovenija tudi v bodoče ostala aktivna in konstruktivna članica Evropske unije, katere ključni cilj je skrb za blaginjo in prihodnost našega kontinenta. S ponosom poudarjamo, da je Slovenija že leta 2007 kot prva med novimi članicami, ki so se pridružile Evropski uniji leta 2004, prevzela evro kot skupno evropsko valuto in postala tudi članica schengenskega območja, s tem pa je postala del najbolj povezanega dela Evrope. In nenazadnje, zavedamo se, da se Unija v zadnjih letih sooča s številnimi notranjimi in zunanjimi izzivi in krizami, zaradi katerih je na preizkušnji njena odpornost ter zmožnost odločnega, hitrega in enotnega Zato pozivamo Evropsko unijo, da te izzive izkoristi kot priložnost za iskanje novih pristopov in rešitev ter bolj organiziranih odzivov, obenem pa, da spodbuja duh sodelovanja in solidarnosti med svojimi članicami ter oblikuje vse tesnejše zveze med narodi Evrope. Glede naših usmeritev in ciljev znotraj povezave Evropske unije v bodoče v predlagani deklaraciji poudarjamo predvsem to, da si prizadevamo, da bi Republika Slovenija čim prej postala del najbolj razvitih članic Evropske unije ter tudi v bodoče ostala in okrepila svoj položaj v krogu najbolj povezanih držav EU. Zagovarjamo tudi močno, stabilno, varno, enotno in gospodarsko uspešno Evropsko unijo, usmerjeno v skupno, mirno, pravočasno in učinkovito reševanje ključnih evropskih in globalnih izzivov. Zagovarjamo tudi pospešitev procesa širitve Evropske unije na Zahodni Balkan brez zastojev, s ciljem, da da vse države Zahodnega Balkana postanejo polnopravne članice Evropske unije do leta 2030. Nadalje opozarjamo, da je v Republiki Sloveniji v evropskem proračunu za obdobje od leta 2021 do 2027, skupaj s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, na voljo več kot deset milijard evrov sredstev, ki jih moramo odgovorno in transparentno porabiti za nadaljnji razvoj Slovenije in dobrobit naših državljanov. Poleg vsega naštetega pa pozivamo tudi Vlado Republike Slovenije in Evropsko unijo, da se v luči podnebnih sprememb še naprej aktivno zavzemata za sprejetje in uveljavitev ukrepov za omilitev in prilagoditev na te spremembe. Evropska unija pa mora pri prehodu v nizkoogljično družbo in krožno oziroma zeleno gospodarstvo igrati vodilno vlogo v svetu. In še nazadnje glede prihajajočih volitev v Evropski parlament. V predlagani deklaraciji poudarjamo, da se zavzemamo za učinkovito izvedbo naslednjih volitev, ki bodo potekale junija 2024, in vseh prihodnjih volitev v Evropski parlament. Obenem pa pozivamo slovenske in evropske da se v čim večjem številu udeležijo prihajajočih evropskih volitev, s čimer bodo nenazadnje izkazali spoštovanje skupnim evropskim vrednotam in zavezanosti k skupni evropski ideji. Izražamo pa tudi zadovoljstvo, da je Evropski parlament jeseni 2023 na zasedanju potrdil novo sestavo Evropskega parlamenta v mandatu 2024–2029, v okviru katerega bo Republika Slovenija dobila še en dodaten poslanski sedež, skupaj torej devet. Hvala lepa. Hvala lepa. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Odbora za zunanjo politiko, gospodu Dušanu Stojanoviču. Gospod Stojanovič, imate besedo za predstavitev poročila odbora. Hvala lepa, podpredsednica. Odbor za zunanjo politiko je na 66. seji 7. maja kot matično delovno telo obravnaval Predlog deklaracije ob 20. obletnici članstva Republike Slovenije v Evropski uniji »DOMA V EVROPI«, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Borutom Sajovicem. Na začetku seje je predstavnica predlagatelja Tamara Vonta predstavila okoliščine, zaradi katerih je nastal predlog deklaracije, nato pa je prisotne seznanila s samo vsebino predloga akta. Podporo predlogu deklaracije je v imenu Vlade izkazala tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, s strani Državnega sveta pa član Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Gregor Korene. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora k predlogu akta ni imela pripomb. V razpravi je bila izražena večinska naklonjenost predlogu deklaracije, hkrati pa so nekateri poslanci opozicije obžalovali, da k oblikovanju dokumenta niso bile povabljene vse poslanske skupine. Izraženi so bili nekateri pomisleki glede določenih vsebinskih izhodišč, med drugim je bilo opozorjeno na potrebo po ureditvi migracijske politike Evropske unije z namenom zamejitve in preprečevanja nadaljnjih ilegalnih migracij. Izražen je bil pomislek glede delovanja schengenskega območja in tudi zaskrbljenost glede širitve nekaterih pristojnosti EU in posledično omejevanje pristojnosti držav članic. Poudarjen je bil kontekst spremenjenih okoliščin aktualnega delovanja Evropske unije kot posledice korenitih geopolitičnih premikov v mednarodni skupnosti. Izraženo je bilo tudi obžalovanje, da pri določenih vprašanjih EU manjka enotnost, kar je posledica neenotnih stališč nacionalnih politik posameznih držav članic. Slovenija bi morala biti bolj proaktivna z namenom nadaljnjega razvoja, pri čemer bi bilo treba bolj jasno opredeliti vizijo in strateške cilje prihodnjega razvoja Evropske unije. Izpostavljena je bila potreba po nadaljnjem razvoju koncepta strateške avtonomije, kar bi dodatno okrepilo tudi položaj EU kot geopolitičnega akterja. Izraženo je bilo tudi obžalovanje, da se predlog deklaracije ne dotika tudi 20. obletnice članstva v zvezi Nato, ki je prav tako pomemben mejnik za Slovenijo. Po mnenju nekaterih v predlogu deklaracije prav tako ni dovolj razdelan koncept varnosti in obrambe, ki sta v danih razmerah, ko na evropskih tleh poteka vojna in se cel svet sooča z varnostnimi grožnjami, zelo pomembni tematiki. Poudarjen je bil pomen enotnosti EU, nekaj besed pa je bilo namenjenih tudi širitvenemu procesu v EU, zlasti na regijo Zahodnega Balkana, kjer so poslanci poudarili, da napredek ni odvisen zgolj od pripravljenosti EU, temveč tudi od držav kandidatk, ki morajo pravočasno izpolniti svoje obveznosti, ki so predpogoj za članstvo. V razpravi je bila izražena zaskrbljenost nad stanjem multilateralizma. Po mnenju enega od poslancev bi moral biti predlog deklaracije ambicioznejši, saj bi moral orisati bolj konkretne cilje Slovenije v okviru EU, zlasti na področju gospodarskega prestrukturiranja. Izražen je bil poziv h krepitvi položaja EU kot svetovnega akterja, pri čemer je pomembna nadaljnja razprava o konvenciji o prihodnosti Evrope, ustrezno naslavljanje migracijske politike in v zvezi s tem tudi krepitev položaja Slovenije v okviru držav EU-MED9, ki se neposredno soočajo z migracijskimi tokovi iz Afrike, ter okrepljena na trgih, kjer je bila EU do zdaj bolj pasivna – Afrika, Azija in Pacifik. Poslanca koalicije sta v razpravi poudarila, da predlog deklaracije predstavlja splošno stališče z dosežki in izzivi, ki jih Slovenija beleži ob 20. obletnici članstva v EU. Izraženo je bilo strinjanje, da nove geopolitične razmere postavljajo EU pred nove izzive, kjer bo morala biti EU bolj proaktivna, pri čemer je poslanec pohvalil njeno enotnost pri odzivih na vojno v Ukrajini, izrazil pa je razočaranje, da v primeru vojne med Izraelom in Hamasom EU te enotnosti ne izkazuje. Pohvalil je podatke o vedno nižji stopnji brezposelnosti v Sloveniji, kar je deloma tudi posledica članstva v EU, saj so učinki na slovensko gospodarstvo zelo pozitivni. Nadalje je bila izražena potreba po bolj okrepljenem sodelovanju slovenske politike z bodočim slovenskim evropskim komisarjem. Izraženo je bilo strinjanje, da je svetovni red, ki temelji na mednarodnem pravu, vedno bolj ranljiv in na udaru, zato mora EU opraviti konkreten razmislek o razvoju strateške avtonomije in posledično njenih gospodarskih resursov ter varnostnega okvira, nove geopolitične okoliščine pa predstavljajo tudi pomembno priložnost za nadaljnjo širitev EU. Predstavnica predlagatelja se je ob koncu razprave odzvala tudi na nekatere dileme iz razprave in dodala, da predlagatelji zagovarjajo tudi večji pomen OZN in spoštovanje resolucije Varnostnega sveta in Generalne skupščine OZN. Odbor je tako v skladu z 28. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh delih predloga deklaracije skupaj in jih sprejel z osmimi glasovi za in nič glasovi proti. Ker k predlogu deklaracije na matičnem delovnem telesu ni bilo vloženih amandmajev, Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, da predlog deklaracije sprejme v priloženem besedilu. HOT:** Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, gospe Sanji Štiglic. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V imenu Vlade predstavljam mnenje o predlogu deklaracije Doma v Evropi, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Borutom Sajovicem. Vlada predlog deklaracije podpira in ga pozdravlja kot tvoren prispevek Državnega zbora k praznovanju 20. obletnice članstva v Evropski uniji ter pomembno spodbudo za širši razmislek o evropskih zadevah v letošnjem letu. S skorajšnjimi evropskimi volitvami se začenja nov institucionalni in zakonodajni cikel Unije, kar je vedno pomemben trenutek, tako za nadaljevanje začetega dela kot za nov zagon. Za naslednje petletno obdobje se pripravlja strateška agenda voditeljev EU, ki bo dala politične usmeritve za prihodnje delovanje EU in jo bo Evropski svet potrdil junija. Slovenija meni, da bodo potrebni strateški ukrepi na področju varnosti in obrambe, da se bo Evropska unija prilagodila novi geopolitični realnosti in okrepila svoj položaj v svetu. A prizadevati si bo treba tudi za prilagajanje na strukturne spremembe v svetovnem gospodarstvu in prilagajanje podnebnim spremembam. Zeleni prehod bo moral biti izveden na način, ki bo krepil konkurenčne prednosti evropskega gospodarstva in ne bo nikogar pustil zadaj. Na področju digitalne preobrazbe bomo morali izkoristiti potencial, ki ga ponuja umetna inteligenca, ter krepiti kibernetsko odpornost in varnost. Slovenija bo še naprej odločna zagovornica širitve Evropske unije, tako na Zahodni Balkan kot na države vzhodnega tria. Pri tem mora biti tudi Evropska unija notranje pripravljena na širitev. Po prehodu v nov institucionalni cikel EU bo Vlada letos jeseni pripravila tudi predlog nove deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU in ga predložila v obravnavo in potrditev Državnemu zboru. Novi predlog bo usklajen s strateškimi cilji na ravni EU, smiselno pa bo upošteval tudi usmeritve iz te deklaracije Državnega zbora, ki pozivajo k nadaljnjemu delovanju na izbranih prednostnih področjih. Tako kot v pristopnem in pogajalskem procesu je tudi za uspeh Slovenije v prihodnosti ključno, da Vlada in Državni zbor konstruktivno sodelujeta, zelo pomembna pa sta tudi izobraževanje mladih glede EU in sodelovanje s civilno družbo pri odločanju o strateških zadevah in konkretnih dosjejih, ki vplivajo na življenje državljank in državljanov. Glede evropskih volitev upamo, da bodo motivacijska prizadevanja Državnega zbora in Vlade v sodelovanju s predstavništvi institucij Evropske unije v Sloveniji obrodila sadove, da se bo volilna udeležba povečala, da se bodo mladi aktivirali in da bomo vsi skupaj izbirali predstavnike, ki bodo znali kakovostno zastopati interese slovenskih državljanov in države. Naj za konec še poudarim, da je ključno za povečanje učinkovitosti našega delovanja v Evropski uniji to, da po 20 letih po včlanitvi resnično utrdimo širše zavedanje, da smo mi tisti, ki soodločamo o Evropski uniji in da so evropske zadeve naše notranje zadeve. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega mag. Branko Grims. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem zbranim prav lep pozdrav! 20-letnica članstva Slovenije v Evropski uniji je zagotovo dogodek, ki dejansko zasluži vso pozornost. Problem, ki pa je v deklaraciji, ki ste jo predstavili že na samem začetku, je, da je obremenjena z nekaterimi ideološkimi temami. Govorite sicer o uspešnem predsedovanju leta 2008 in 2021, zamolčite, da je oboje dosežek uspešnih vlad, ki jih je vodil Janez Janša in v katerih je bila osrednja sila sila SDS. Podobno velja za vključitev v schengensko območje, za katero pravite, da je izjemen dosežek, in tukaj se popolnoma strinjam, tudi to je zasluga vlade pod vodstvom Janeza Janše. Še več, to sedaj slavite v času, ko je bila zaradi vaše zgrešene varnostne politike dana uradna napoved italijanskega ministra za zunanje zadeve gospoda Tajanija, da obstaja možnost, da bi Italija zahtevala izločitev Slovenije iz schengna, vsaj začasni suspenz, in obenem napoved notranjega ministra, da gre tu za posledico ogrožanj, ki jih prinaša zgrešena politika sedanje vlade na varnostnem področju, se pravi možnost terorizma. Vse to seveda potem v precej čudno luč da celotno besedilo. Treba je opozoriti, da že samo dejstvo, da se je pojavil dejansko izločanje Slovenije iz območja schengna, pomeni zelo slab signal vsem, ki iščejo poslovne partnerje znotraj Slovenije iz tujine in postaja torej to vprašanje vaše zgrešene politike tudi izredno pereče razvojno vprašanje za Slovenijo. Dejstvo je tudi, da ste v svoji protievropski politiki, očitno protievropski politiki, potegnili nekatere poteze, s katerimi se niti v socialističnih strankah Evropske unije ne morejo strinjati, kot je recimo ukinitev dneva spomina na žrtve socializma, na vse žrtve komunističnega nasilja. Tak spomin in ohranjanje tega spomina je seveda evropska norma. To je pač realno stanje in na nek način kaže, da ste kot vlada postali neki rdeči dinozaver Evrope. Da je res tako, je dokaz tudi besedilo, ki je pred nami, ker je kar v nekaj stvareh obremenjeno s povsem ideološkimi formulacijami, povsem po nepotrebnem, vendar zaradi tega se seveda tako besedilo kaže kot nekaj, kar ni plod splošnega konsenza, ampak določene politične usmeritve. Da je res tako, še posebej kaže 25. člen te predlagane in sicer gre za to, da pravite, da se zavzemate za spremembo Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta, ki bi, citiram: »27 ločenih volitev v 27 državah članicah EU preoblikoval v enotne evropske volitve«. To seveda ni mogoče razumeti drugače kot uvedbo transnacionalnih list. To so mokre sanje levičarjev tudi v Evropski uniji. Proti temu sem se boril, ko sem vodil slovensko delegacijo na konferenci o prihodnosti Evrope, in to je popolnoma nesprejemljivo. Evropa, v katero smo se vključili, je Evropa povezave suverenih evropskih nacionalnih držav in močna Evropa pomeni Evropo, v kateri so združene močne, ekonomsko uspešne države, se pravi nacionalne države avtohtonih narodov Evropske unije. Samo to je prava Evropa. Evrope, ki bi postala neka nova Jugoslavija, neka nova federacija, ne potrebujemo in je ne želimo in tako Evropo zavračamo. V tej smeri, žal, gre še nekaj formulacij v tem besedilu. Da je pri tem dejansko treba biti previden, nas prepričuje dejstvo, da ste v zadnjem obdobju za hrbtom javnosti brez predhodnega soglasja, ki ga zahteva zakon in torej očitno nezakonito in protiustavno, dali soglasje k obveznim migrantskim kvotam oziroma obvezni relokaciji in še k preglasovanju Slovenije pri vitalnih vprašanjih, česar pač ni mogoče razumeti drugače kot veleizdajo slovenskih nacionalnih interesov. razlogov se nam postavlja vprašanje, kakšen je dejanski namen tega besedila. Ker gre za vprašanje zaščite naše države, varnosti Evrope, zaščite tega, kar Evropa v resnici je, bomo v SDS glasovali proti. Samo ena je Evropa, to je Evropa narodov, Evropa konsenza, Evropa spoštovanja medsebojnih nacionalnih interesov.

in v zgodovinskem kontekstu se bo zagotovo pokazalo, da je bilo to nekaj največjega, nekaj najboljšega, kar se nam je zgodilo v zadnjih letih, seveda takoj za osamosvojitvijo Slovenije. Z našim članstvom v Evropski uniji smo gospodarsko mnogo hitreje napredovali. Bistveno je, sedeli smo tudi za mizo z najbolj razvitimi državami. Podatki pa kažejo, zlasti ob tej 20. obletnici, da obstaja še kar nekaj manevrskega prostora, da ta naš napredek, da ta naš razvoj še dodatno izboljšamo, še zlasti, če pogledamo, kje je bila Slovenija kot zvezda takratnega širitvenega kroga Evropske unije, kje je bila Slovenija pred 20 leti in kje je danes. Številne države, s katerimi smo se skupaj podali na to evropsko pot, so v zadnjih 20 letih napredovale hitreje kot Slovenija, kar nam da vedeti, da se je gradualističen koncept našega razvoja nekako izpel, izčrpal. Slovenija zato potrebuje v prihodnjih letih resnične spremembe in prilagoditve naših družbenih sistemov na številnih področjih. Gradualizem ne bo več dovolj, potrebne bodo korenite spremembe, tako na področju poslovnega okolja, predvsem pa zdravstvenega sistema. Deklaracija, ki jo danes obravnavamo in je pred nami, je nek širok, mestoma tudi dolg opis zgodovinskih dosežkov Slovenije v Evropski uniji. Ta zgodovinski popis v tej deklaraciji je vsekakor korekten in mu v Novi Sloveniji ne oporekamo. Če iščem pozitivne lastnosti te deklaracije, potem lahko rečem, da priča vsaj o dveh stvareh, kjer je politika poenotena. To je, da imamo pozitiven odnos do Evropske unije, da naše članstvo v Evropski uniji ocenjujemo kot nekaj dobrega, in druga stvar, poziv k evropskim volitvam, poziv k udeležbi na teh evropskih volitvah. Tukaj pa ima Slovenija znova ogromno manevrskega prostora, da se izboljša. Mi smo eni najslabših, kar se tiče udeleževanja evropskih volitev. Razlogov je seveda več, zagotovo pa ne bi smeli pristati na to, da je Evropska unija nekaj samoumevnega in znotraj katere Slovenci nimamo vpliva in zato ni pomembno, kakšni kakšni so rezultati teh volitev. Ravno obratno, te evropske volitve bodo vsekakor prelomne. Na nek način bodo določile smer razvoja naše Unije v prihodnjih desetletjih. Tukaj se je izkazalo, da je tudi Evropska unija sama nekoliko zastala, skrenila s poti na nekaterih področjih. Lahko rečemo, da kadarkoli je imela Evropska unija v preteklosti velike cilje, ji je šlo dobro, začenši s tistim ključnim projektom, ko se je vzpostavljala ta povezava, ki so jo spodbudili ustanovni očetje Evropske unije, kako spraviti skupaj narode, ki so se v 20. stoletju medsebojno vojskovali, se spopadali, kako jih spraviti za isto mizo in jih pripraviti tega, da bodo v miru sobivali. To je vsekakor ustanovnim očetom uspelo. je v 90. letih ta Evropska unija krepila, nadgrajevala svoje institucije, prišel je evro. Potem je bil v 21. stoletju predvsem čas, ko se je Evropska unija širila, širila se je na vzhod, širila se je tudi k nam in lahko pod črto rečemo, da je s to širitvijo pridobila celota, tako razvitejši in stari del celine kot tudi tisti, ki smo se priključevali Ampak zdaj pa se očitno nakazujeta dve smeri razvoja Evropske unije – ena, ki jo zagovarja predsednik Macron, in druga, ki jo zagovarja predsednik vlade Orban. Kar mi pogrešamo v Novi Sloveniji v tej deklaraciji, je, da bi jasneje opredelili, kam si želi Slovenija, kje je naše mesto. Nenazadnje je ta hiša, ta parlament, Državni zbor tisti, ki določa smer zunanje politike v skladu z našimi predpisi in tukaj bi si seveda parlamentarci lahko vzeli več prostora za to, da bi določili smer, v katero želimo, da se pozicionira Slovenija znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Predrag Baković. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Nedavno tega, 1. maja letos, smo obeležili za Slovenijo enega izmed pomembnejših dogodkov po njeni osamosvojitvi – 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Socialni demokrati menimo, da je članstvo v Evropski uniji za Slovenijo in njene ljudi pozitivno. Uspešno izkoriščamo vse prednosti članstva, pri tem pa ohranjamo tudi številne pridobitve iz preteklosti, kot je javno šolstvo, zdravstvo, enakost med ženskami in moškimi ter ena izmed najmanjših plačnih vrzeli med državami članicami evropske povezave. Ko se danes po 20 letih članstva ozremo nazaj na prehojeno pot, lahko z gotovostjo rečemo, da je članstvo v Evropski uniji naši državi pomagalo h gospodarskemu razvoju in mednarodni uveljavitvi, ljudem pa prineslo tudi številne nove koristi, od preprostejšega potovanja po Evropi, novih priložnosti za zaposlitev in študija v drugih državah, večje socialne zaščite, nižjih stroških mobilne telefonije znotraj Evropske unije, skupnega boja proti podnebnim spremembam in ohranjanja domače pridelave hrane. Skozi več kot 15 tisoč uspešno izvedenih projektov smo do sedaj počrpali tudi vsa kohezijska sredstva, ki so ključna pri zagotavljanju enakomernejšega regionalnega razvoja in dviga življenjske ravni ljudi pri nas. Kot prva nova država članica smo prevzeli tudi evro in skupaj z drugimi novimi članicami vstopili v schengensko območje. Za Slovenijo lahko rečemo, da smo danes politično in gospodarsko del jedrne Evrope. V skladu s članstvom Evropske unije in soodločanjem o evropskih zadevah Slovenija vedno znova izpolnjuje in utrjuje enega izmed svojih glavnih zunanjepolitičnih ciljev biti del širše evropske povezave, ki celini ne zagotavlja samo gospodarskega razvoja in blaginje, temveč tudi mir, varnost in stabilnost. Spoštovani! Danes živimo v zelo negotovih časih. Soočamo se z zgodovinskimi, geopolitičnimi in varnostnimi izzivi, predvsem zaradi vojne v Ukrajini in nerazrešenega konflikta na Bližnjem vzhodu. Svetovni red, ki temelji na mednarodnem pravu, je postal šibkejši in nestabilen. Zato smo Socialni demokrati prepričani, da bi se Evropska unija morala na zunanjepolitičnem področju uveljaviti kot močan globalni akter, ki podpira mednarodno in humanitarno pravo, demokratične vrednote in družbeni napredek, ki koristi vsem. V teh novih okoliščinah mora Evropska unija razvijati svojo lastno strateško avtonomnost, ki bo pomenila, da se bomo lahko zanesli na svoje lastne resurse, tako v gospodarskem kot tudi v varnostnem smislu. Slednje je potrebno tudi zaradi zaostajanja Evrope za Združenimi državami Amerike in Kitajsko na posameznih področjih znanstvenega, tehnološkega in tudi ekonomskega razvoja. Nove geopolitične razmere so odprle tudi novo okno priložnosti za nadaljnjo širitev Evropske unije. Širitveni proces je tako postal nova geopolitična realnost in prioriteta, v kateri morajo pri odločanju o prihodnosti države kandidatke prevladati politična in ne birokratska merila. Slovenija mora ostati močna in aktivna podpornica nadaljnje širitve Evropske unije, predvsem na Zahodni Balkan. Predvsem pa je za nas strateška avtonomnost še najbolj pomembna za ohranitev naših vrednot, kjer sta demokracija in vladavina prava na prvem mestu. V luči krepitve populizma, ksenofobije in ekstremizma potrebujemo močno Evropsko unijo z demokratičnimi in transparentnimi institucijami, ki bo sposobna najti učinkovite odgovore na globalne izzive. Socialni demokrati bomo predlog deklaracije podprli, saj smo prepričani, da bo Evropa, z njo pa tudi Slovenija, močna in uspešna le, če bo solidarna, zelena, inovativna in varna. Srečno Slovenija, srečna Evropa! Hvala. Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Janja Sluga. Izvolite. **JANJA Vse od razglasitve samostojnosti je Republika Slovenija v strateških razvojnih dokumentih in na najvišji politični ravni izražala svojo pripravljenost in cilj postati polnopravna članica Evropske unije. Ta cilj je bil z leti dosežen. Naša pot v Evropo je terjala veliko sprememb, prilagajanja, odgovornosti in aktivnega dela, a šlo je za naložbo, ki se nam obrestuje še danes na vsakem koraku. V Poslanski skupini Svoboda smo zato prepričani, da je po 20 letih članstva v Evropski uniji za Republiko Slovenijo ter njene državljanke in državljane še vedno najboljša izbira, tudi glede na trenutne razmere v svetu. Tako smo del sistema skupnih vrednot in skupnih ciljev, ki nam in drugim državam članicam, ki želijo okrepiti Unijo, pomeni pravo smer nadaljnje rasti in razvoja, ki bo omogočila tudi generacijam za nami živeti v miru in uživati evropske civilizacijske pridobitve – pravno državo, človekove pravice in svoboščine, socialno varnost in blaginjo, demokratično participacijo in aktivno državljanstvo, spoštovanje narodnih in kulturnih identitet ter sobivanje v različnosti, solidarnosti, odprtosti v svet kot skupni prostor urejanja temeljnih interesov planeta. Naša usmeritev je jasna – zavzemamo se za močno, stabilno, varno, tesno povezano in gospodarsko uspešno Evropsko unijo, usmerjeno v skupno, mirno, pravočasno in učinkovito reševanje ključnih evropskih in globalnih izzivov v korist ljudi. Zavzemamo se za takšno Unijo, ki njenim državljankam in državljanom nudi priložnosti ter ponuja varnost in blaginjo. Želimo si, da bi Slovenija ostala trdno zasidrana in še dodatno okrepila svoj položaj v medsebojno najbolj povezanem delu Evropske unije, v jedru evropske integracije, obenem pa bi znotraj te povezave vedno zagovarjala in si prizadevala za uveljavitev svojih nacionalnih interesov. Pomembno pa se nam zdi tudi naslednje. Menimo, da bi Evropska unija, njeni predstavniki in institucije morali še bolj prisluhniti svojim državljanom. Unija bo namreč resnično uspešna le takrat, ko se bo približala ljudem, predvsem mladim, prisluhnila njihovim potrebam in pomislekom ter se na njih primerno odzvala. Pri državljanih Evropske unije je namreč treba razviti močnejši občutek pripadnosti Evropi, to pa je možno doseči z ukrepi, ki bodo dokazali, da je bila Unija ustvarjena za njih, za ljudi, torej z ukrepi, ki povečujejo gospodarsko rast, ki ustvarjajo delovna mesta ter spodbujajo kakovost življenja in blaginjo za vse. vse. Če bo to doseženo, ne bomo več govorili o skeptičnih evropskih državljanih, temveč o evropskih državljanih, ki so ponosni na to evropsko zgodbo in so aktivno vključeni v življenje evropske skupnosti in sooblikovanje politik na vseh ravneh. In nenazadnje, zagovarjamo takšno Evropsko unijo, ki spoštuje kulturne identitete in omogoča njihov nadaljnji razvoj, ki gradi na bogastvu kulturne raznolikosti, spodbuja medkulturni dialog ter nudi državljanom dostojno življenje. Zavzemamo se, da bi Unija še dosledneje uveljavljala načela enakopravnosti vseh njenih članic, vladavine evropskega in mednarodnega prava, ki so ga vse članice dolžne spoštovati, ter pravočasnega in preglednega procesa odločanja, zato podpiramo nadaljnje medsebojno povezovanje na temelju skupnostne metode ter odgovornih in neodvisnih institucij Evropske unije za skupni interes in skupno dobro. Predvsem pa ne smemo pozabiti prvotnih razlogov za nastanek Unije in njenih skupnih vrednot. Evropa se je združila, da bi bilo vsem Evropejcem bolje. Zavedati se moramo, da je Evropa še vedno bolj demokratična, bolj socialna, ekološko osveščena od drugih celin ter da ima številne specifične prednosti, ki izhajajo iz njene intelektualne in kulturne tradicije. Svobodi si bomo prizadevali, da Unija takšna tudi ostane. To naše stališče je povzeto v besedilu danes obravnavane deklaracije ob 20. obletnici članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, zato jo bomo v Poslanski skupini Svoboda tudi soglasno podprli.

Odločanje o predlogu deklaracije bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili v četrtek v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.